imamo dva prijedloga zakona: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova i - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova. Logično je organski da se provede i objedinjena rasprava o oba ova zakona jer se radi o promjenama područjima i sjedištima sudova. Ako ste suglasni da se o ova dva zakona provede objedinjena rasprava? Nema nitko ništa protiv. Onda ćemo ići u objedinjenu raspravu. To je hitni postupak smo već ranije usvojili. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti oba prijedloga zakona. Izvolite državna tajnice.

Zakona o područjima i sjedištima sudova te o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova. To su naizgled mali zakoni sa možda malim promjenama međutim oni predstavljaju čini mi se začetak velike reforme pa usuđujem se reći i revolucije koja će uslijediti u našem pravosudnome sustavu. Naime na prvi pogled čini se i tome se nije do sada posvećivala posebna možda pozornost ili pažnja ali zbog toga što sudovi i jesu tu da štite prava građana svako mjesto, svaka općina bi trebali imati sud. To je i tradicijski prisutno. To je odraz jednoga napretka. To je odraz možda i potrebe građana da štite svoja prava. Međutim pri tome se nije postavilo pitanje zapravo ne samo nužnosti nego kvalitete potrebe omogućavanja načela nepristranosti i racionalnosti u smislu koštanja takvog jednog pravosudnog sustava. Hrvatska je mala država dosta, specifičnog geografskoga položaja međutim ona na svojih 4 i pol milijuna stanovnika u ovom trenutku ima 266 sudova. Od toga samo dozvolite jedan kratki podsjetnik uz Vrhovni sud kao najviši sud imamo Visoki prekršajni, Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud te 21 županijski sud koji pokriva 107 općinskih sudova koji su otvoreni. Inače bi ih trebalo biti ukupno 114. Visoki prekršajni sud i drugostupanjski sud za 110 prekršajnih sudova, 4 su još neotvorena i Visoki trgovački sud je drugostupanjski sud za 13 sudova u Republici Hrvatskoj. Katkad je nezahvalno ići po nekim parametrima odnosno analizama koje rade razne komisije uključujući komisiju za učinkovitost pravosuđa. Međutim te analize jer situacija i ustroj pravosudnog sustava u tim zemljama može biti različita. Međutim te ipak analize pokazuju da Hrvatska kao što je to već više puta bilo rečeno ima u usporedbi sa drugim zemljama pa jako veliki broj sudova. Mi imamo najveći broj sudova skupa sa Turskom i Švicarskom. Pa smo između dvije zemlje različitog položaja. Ali analize pokazuju da mi imamo recimo 266 sudova odnosno 6 sudova na 100 tisuća stanovnika ili mi imamo 52 suda prvostupanjska na milijun stanovnika za razliku od recimo Finske koja ima 13, Mađarske koja ima 13, Moldavije koja ima 15 i Slovenije koja 30. Takva nam je relacija i što se tiče otprilike broja sudaca. Mi imamo 44 suca na 100 tisuća stanovnika i pravosudnoga osoblja. Zbog toga se kao jedan od važnih reformskih zahvata u provedbi strategije reforme pravosuđa doista postavlja kao jedan imperativ usuđujem se reći zapravo promjena, racionalizacija takvog sustava sudova u Republici Hrvatskoj. Dakako i državnih odvjetništava kao tijela kaznenoga progona. I upravo zbog toga mi smo usvojili u našoj strategiji pravosuđa racionalizaciju sudova kao jedan od važnih zahvata, prioriteta. Ali kad kažem prioriteta to ne znači da će se, da se taj veliki projekt može provesti preko noći. Da ćemo sutra … /Govornica se ne razumije./ … potezom pera ukinuti veliki broj sudova. To su bolni procesi. To su zahtjevni procesi. To su procesi koji puno koštaju i s kojima treba pristupiti doista nakon temeljite analize doista promišljeno. To nije tajna da je i upravo iz razloga ovoga što sam sada navela jedan od zahtjeva u postupku pregovora da Hrvatska racionalizira sudsku mrežu zapravo čineći takav optimalan broj sudova. Radi postizanja ta dva cilja ali ipak prije svega zbog nas kako bismo i na ovaj način postigli kvalitetu pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa kao dijelu Vlade, a i kroz neke projekte se rade upravo te temeljne analize. Radi se i nešto što ću sada reći na engleskom …/Govornik govori Dakle, usporedba troškova koštanja sada ovoga skupoga pravosudnoga sustava. Mi ne zaboravljamo da u Hrvatskoj ima oko 1930 sudaca. Imamo oko 6 i pol tisuća službenika i namještenika. Prema tome, to je sustav koji izuzetno puno košta, a da ne govorimo o financiranju samog To su svi razlozi koji nama nalažu da uz troškove i zahtjeve kvalitete rada suda osmislimo i racionalniju sudsku mrežu. U prilog činjenici da bi doista trebalo razmisliti, osmisliti jednu drukčiju strukturu sudova, dakako ne umanjujući građanima pristup suda govori i činjenica da otprilike, odnosno ne otprilike nego točno 107 općinskih sudova u Hrvatskoj postoji, imamo osam sudova samo sa jednim sucem, a 16 sudova sa 2 suca i 16 sudova sa tri suca. je pitanje trebamo li da bismo imali sud sa jednim sucem upošljavati još desetoro ljudi, a pri tome imamo sud drugi koji je udaljen od ovoga suda istog, u istoj situaciji dvadeset, S obzirom da je rasprava objedinjena što se tiče Prekršajnih sudova situacija je još drukčija, odnosno još bolje pokazuje stanje stvari jer od 110 prekršajnih sudova imamo 37 sudova sa jednim sucem i 31 sud sa 2 suca. Dakle, to su sve razlozi koji ipak daju za pravo govoriti da ne možemo očekivati da imamo ovako mali sud sa jednim sucem koji će biti sud kvalitetan i koji će obnašati svoju zadaću na najbolji mogući način. Usuđujem se reći da smo svi u tim situacijama u jednom ambivalentnom položaju. Svi bismo ipak htjeli u svojim mjestima imati sud. Onda svi oni razlozi koji sada govore se umanjuju. Međutim, ja mislim da budućnost ipak traži od nas u tom u tom pravcu jedne dosta objektivnije kriterije za određivanje broja. Kako bi se izbjegli doista veliki potresi, jer to jesu potresi Vlada će ovom pitanju pristupit će i pristupa postepeno. Zato je Vlada donijela na svojoj sjednici 9. ožujka ove godine zaključak da se započinje, tek započinje postupak racionalizacije mreže sudova u Hrvatskoj tako da će se spajati sudovi iste vrste, dakle način je određen. Sad ovim prijedlogom, prijedlogom ovih zakona zapravo idemo korak dalje na ograničenom primjerku dakle spajanjem ukupno deset, odnosno po pet sudova, ostavljanjem po pet sudova se započinje ovaj složeni i zahtjevan postupak. Pri tome smo se vodili doista objektivnim kriterijima. Dakle, neke sam već rekla. Sve analize pokazuju da doista mali sudovi nisu sudovi koji kvalitetno mogu voditi postupak, nisu sudovi koji dakle mogu udovoljiti zahtjevima građana da ne kažem da se takvi sudovi onda lakše mogu optužiti uz svu svoju potrebu da budu stručni i da su doista i stručni, ne samo stručni nego da su i nepristrani i da odolijevaju ako ništa drugo zahtjevima lokalne sredine gdje se svi međusobno znaju. Polazeći od tih kriterija odnosno polazeći da se sve analize pokazuju da je naj optimalnije imati sudove do pet sudaca uzimajući tamo naravno priliv predmeta prema okvirnim mjerama za pet sudaca i brojnost stanovništva, te udaljenost jednog od suda do 50 km. Ovim prijedlogom zakona se predlaže spojiti ukupno deset, odnosno ostaviti pet sudova sa novim sjedištima kako općinskih tako i prekršajnih. Prijedlogom zakona se dakle predlaže, radi svega što sam navela da se spoji Općinski sud u Bjelovaru i Općinski sud u Čazmi u Općinski sud Bjelovar, Općinski sud u Klanjcu i Općinski sud u Zaboku u Općinski sud u Zaboku, Općinski sud u Donjem Lapcu i Općinski sud u Korenici u Općinski sud u Korenici, Općinski sud u Čabru i Općinski sud u Delnicama u Općinski sud u Delnicama, te Općinski sud u Poreču i Općinski sud u Rovinju u Općinski sud u Poreču. U pogledu prekršajnih sudova isti je broj koji se predlaže ovim zakonom, ali se i predlaže spajanje Prekršajnog suda u Karlovcu i Prekršajnog suda u Ozlju u Prekršajni sud u Karlovcu, Prekršajnog suda u Čabru i Prekršajnog suda u Delnicama u Prekršajni sud Delnice,

Uvijek će se moći postaviti pitanje da je to mogao biti neki drugi sud. To će se ponavljati sve dok se postupak ne dovrši do kraja. Ministarstvo pravosuđa, odnosno Vlada Republike Hrvatske je polazeći od doista objektivnih kriterija ocijenilo i procijenilo da za početak ove faze dakako i uz određene konzultacije sa lokalnom sredinom se može započeti postupak racionalizacije upravo sa predloženim sudovima. Dakako, ovo je prvo čitanje, ovo je prijedlog zakona i saborski zastupnici kao dakako i lokalne sredine još uvijek imaju i trebaju reći svoje mišljenje o započinjanju ovoga procesa. Ja sam dužna jednu ispriku. Prilikom predlaganja imenovanog zakona Vlada kao predlagatelj propustila je ispraviti riječ u tekstu zakona i to kod Zakona o područjima i sjedištima sudovima umjesto općine Grubišno Polje, sada treba stajati grad Grubišno Polje, pa evo ispravljam ovu pogrešku. Zahvaljujem

prihvatiti vašu tvrdnju i zbog toga ju moram ispraviti. Da ste dovoljno vodili računa o kriterijima prilikom određivanja koji sudovi se trebaju spajati, a koji trebaju se gasiti. Ja u ovom konkretnom slučaju navest ću primjer koji demantira zapravo ovo da ste dovoljno vodili računa o kriterijima. Slučaj suda u Rovinju i Poreču, po kojem bi sud u Rovinju prestati postojati i trebalo bi da sjedište prijeđe u Poreč. Vjerojatno ni sami niste do kraja zapravo bili načisto s time jer u samom tekstu kod obrazloženja govorite da to sjedište treba ostati u Rovinju, a u rješenju nudite rješenje po kojem ono treba biti preseljeno u Poreč. Ali ima nekoliko stvari koje su važne za kriterije. Prvo sud u Rovinju je dvojezični sud u kojem se između ostalog ostvaruje prava nacionalnih manjina u skladu sa Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama. Drugo, to je jedan od najstarijih sudova u Istri preko 200 godina. Treći je vrlo efikasan sud. Četvrto, sud koji je ustrojio zemljišne knjige i mnoge druge stvari i obuhvaća interese i potrebe više od 21000 građana. Ja mislim da je to vrlo ozbiljna situacija koja vas demantira u tome da ste vodili dovoljno računa o primjeni kriterija. Hvala. Drugi ispravak poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče, ja bih molio da ono što je rekla gospođa tajnica da je to točno međutim nije. Ona je rekla da se radi o zakonima u prvom čitanju. Ovi su zakoni jedan i drugi bar nominalno dakle prema našemu dnevnome redu u prvom i drugom čitanju, dakle u žurnom postupku.

Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo državna tajnice. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 54. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je predmetni Zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju ministrica pravosuđa istaknula je da strategija reforme pravosuđa sadrži mjere reforme među kojima je i racionalizacija mreže sudova. Vlada Republike Hrvatske zaključkom od 9. ožujka 2007. godine započela je proces racionalizacije spajanjem sudova iste vrste te je u okviru projekta CARDS 2003. odredila spajanje 5 općinskih i 5 prekršajnih sudova. Radna skupina za izradu prijedloga racionalizacije mreže sudova utvrdila je kriterije spajanja, spajanje sudova u kojima dužnost suca obavlja manji broj sudaca od njih petero, odnosno sudova na međusobnoj udaljenosti od, manjoj udaljenosti od 50 kilometara. Nakon provedbe predloženih spajanja sudova slijedi daljnja racionalizacija. Prijedlogom se propisuje prestanak mandata predsjednicima općinskih sudova koji se spajaju, a ministar pravosuđa ovlastit će osobu za obavljanje poslova sudske uprave do imenovanja novog predsjednika suda u općinskim sudovima u Bjelovaru, Zaboku, Korenici, Delnicama i Poreču. U raspravi je član Odbora izrazio nezadovoljstvo spajanjem Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Čazmi istaknuvši dugu tradiciju suda u Čazmi. Ministrica pravosuđa očitovala je jasno opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske o provedbi reforme. Svjesna je da će biti nezadovoljstva lokalne zajednice. U konkretnom slučaju istaknula je da Općinski sud u Čazmi ima 3 suca, a mali broj predmeta, nešto više od jednog suca. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 5 glasova za i 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite. 25. travnja 2005. godine Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor je Konačni prijedlog ovoga Zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi su članovi Odbora posebno ukazali na potrebu preispitivanja predloženih izmjena i dopuna zakona, s obzirom da se ovim Prijedlogom Zakona uređuje vrlo osjetljiva materija. Naglasili su da se uspostavlja nova mreža općinskih sudova, a da pri tome nisu definirani jasni kriteriji koji bi uvažavali cijeli niz važnih pretpostavki za postojanje pojedinih sudova, a koji bi trebali biti temeljem racionalizacije mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Članovi Odbor su mišljenja da se racionalizacija sudova treba zasnivati na osnovna kriterija, dostupnosti sudova građanima i brzini rješavanja predmeta. Pri tome se ne smiju zanemariti specifičnosti pojedinih područja, zemljopisna upućenost građana na pojedine općine i gradova, te prometna povezanost. Npr. ne postoji autobusna linija između Donjeg Lapca i Korenice. Važnost pojedinih sudova u tradicijskom smislu i životu građana. Općinski sud u Rovinju postoji od 1811. godine i Prvi je zemaljski sud u Istri. Ali i očitovanje elementarnih pretpostavki za ostvarivanje pojedinih građanskih prava, gruntovnica, katastar itd. Kada je riječ o Općinskom sudu u Rovinju naglašeno je da je to jedan od dva dvojezična suda na kojem se postupci vode i na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Njegovo pripajanje Općinskom sudu u Poreču značilo bi regresiju dosegnutim pravima nacionalnih manjina, a što je u suprotnosti sa potpisanim ugovorom između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina iz 1977. godine kojim je između ostalog uređeno da se stečena prava zadržavaju i proširuju, a ne dodatno ograničavaju. Također je ukazano da nije definirano na koji način će se navedena pripajanja ostvariti, odnosno hoće li to pripajanje biti samo formalno pa će rad, će se rad odvijati na istim sudovima, hoće li suci i službenici preći na predložene sudove, što onda znači da neće doći do smanjena broja zaposlenih pa onda ni do racionalizacije,

odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona s područjima i sjedištima sudovima, ali uz amandmane. Ja sada, ovdje ima 3 amandmana, ali međutim dva su nomotehničke naravi jer se mijenjaju zbog toga što sa mijenja onaj koji je bitan ovdje amandman broj 3. i to brišu se riječi: "Poreču i Rovinj" u članku 14. stavak 1. brišu se riječi: "Poreču i Rovinju", a u stavak 2. briše se riječ: "Poreč", znači ne dolazi do spajanja između sudova u Poreču i Rovinju. A obrazloženje je da predloženim amandmanima se želi zadržati postojeće stanje, odnosno želi se spriječiti ukidanje Općinskog suda u Rovinju. Iz više razloga. Jedan je da je Općinski sud u Rovinju ima dugu tradiciju od skoro 2 stoljeća. Dva, osnovni sud u Rovinju je dvojezični sud. Općinski sud u Rovinju je prvi sud na području Republike Hrvatske koji je preoblikovao zemljišne knjige u informatički sustav. Dalje, trenutačno se radi o rekonstrukciji zgrade suda zahvaljujući dostavljenim materijalnim sredstvima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Grada Rovinja. priljev predmeta prema okvirnim mjerilima opravdava i veću sistematizaciju od 5 sudaca. Dalje, ukupan broj stanovnika preko 21 tisuća sa teritorija nadležnosti ovoga suda opravdava postojanje istog. Prema tome osim što je osnovni sud u Rovinju od iznimnog povijesnog značaja za ovo područje ovaj sud je od velike važnosti za talijansku nacionalnu manjinu, budući da se na ovom sudu ostvaruju ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika, ja kažem nedovoljno ali ostvaruje se, sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske, Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina, te Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Hvala. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala. Pitanje funkcioniranja pravosuđa je doista temeljno pitanje funkcioniranja svake pravne države i ono je bitan uvjet ostvarivanja temeljnog načela vladavine prava. Naš pravosudni sustav ako ga sagledamo danas, već smo ga niz puta ocjenjivali i jedna od temeljnih ocjena je da imamo doista veliki broj sudova, veliki broj sudaca, ali i veliki broj neriješenih predmeta. Svi prigovori koji nam do sada dolaze u postupku pristupanja Europskoj uniji, odnose se velikim dijelom i najžešći su oni u području funkcioniranja pravosuđa. Vidimo i sami ove dane da su nam suci vrlo često glavne zvijezde u medijima i to na žalost ne po dobrim učincima nego po nekim vrlo dvojbenim stvarima. To svakako nije dobro, ali ipak ako bismo ocijenili stanje u našem pravosuđu prije tri godine i stanje kakvo je danas, mislim da bismo ipak mogli dati bitno bolju ocjenu nego što je to bilo prije tri godine. I mi u ovom Parlamentu u ovom sazivu učinili smo doista velike napore, donijeli smo brojne izmjene zakona, poduzeli smo značajne mjere da bi se situacija popravila. Želim samo na brzinu podsjetiti da smo donijeli novi Zakon o sudovima, da smo izmjenom zakona ubrzali zemljišno-knjižni postupak, da smo proveli digitalizaciju gruntovne, da smo izmjenom Zakona o ovrhama rasteretili sudove jer smo jedan dio ovrha i to one temeljene na vjerodostojnim ispravama stavili u nadležnost bilježnicima. bilježnicima. Nedavno smo donijeli izmjene Zakona o registarskim sudovima gdje po prvi puta uvodimo elektroničku dostavu i komunikaciju znači registarskog suda sa strankama putem računala. Izmijenili smo Zakon o Državnom sudbenom vijeću, znači omogućili smo jedan efikasniji stegovni postupak, inzistiramo na odgovornosti sudaca. Zakonom o sudovima uveli smo pravosudnu inspekciju. Po svim izvješćima vidimo da nam pravosudna akademija dobro funkcionira jer edukacija sudaca u ovom novom sustavu je vrlo vrlo bitna. Delegirali smo predmete, omogućili smo da predsjednik Vrhovnog suda rastereti one sudove koji su opterećeni i koji nose teret velikog velikog broja predmeta, rasporedili smo dio tih predmeta na manje opterećene. I ako danas sagledamo rezultat svega toga je ipak da smo onaj broj zaostataka od milijun i pol neriješenih predmeta uspjeli spustiti na ispod milijun. To nam daje nadu i to je zapravo jedna potvrda da smo dosta toga dobroga učinili i da idemo dobrim putem. državna tajnica rekla, dva manja zakona, međutim po svom sadržaju vrlo značajna jer uvode jednu drugačiju organizaciju i drugačiji rad u pravosuđu. Mi smo i Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa ocijenili da nam mreža sudova nije odgovarajuća, da imamo preveliki broj sudova i da je tu mrežu potrebno učiniti racionalnijom. Međutim već iz ovog mini primjerka vidimo da to baš neće ići tako lako, jer deklaratorno svi smo mi za racionalizaciju, ali ako se dirne u naš grad i u naš sud onda baš bi rado da to ipak ode u neki drugi grad. I stoga mislim da moramo ustrajati na onome što smo si nacionalnom strategijom odredili, jer racionalizacija sudova zapravo znači veliki iskorak naprijed. Vidjeli smo i čuli smo podatke koliko u Hrvatskoj imamo sudova gdje sudi jedan ili dva, ili tri suca, i doista takvi sudovi pitanje je smisla da oni egzistiraju kao samostalni sudovi. Ako takve sudove spojimo i okrupnimo u veće sudove, do čega ćemo doći? Doći ćemo naprosto do jednog efikasnijeg sustava, do jednog efikasnijeg načina rada. U tim većim sudovima moći ćemo imati suce koji će se specijalizirati, koji će znači biti specijalisti ili za kazneno ili za parničnu ili za neku drugu vrstu postupka. Ako imamo specijalizirane suce imati ćemo i brže rješavanje predmeta u tim oblastima i imati ćemo kvalitetnije presude, imati ćemo manje žalbenih postupaka, imati ćemo manje posla na drugostupanjskim županijskim sudovima i mislim da je to doista dobar put. doista će biti vrlo teško bilo gdje reći da se neki sud ukida ili bolje rečeno da se spaja sa nekim drugim sudom i možda bismo u ovom nekakvom budućem razdoblju trebali razmisliti o jednom rješenju koje će i to pomiriti. Ono što je bitno ovdje reći, percepcija je da se nekome nešto ukida i da nešto u nekom gradu prestaje i da ga nema. Mislim da je to pogrešna percepcija. Jer ako kažemo da se dva suda spajaju nastaje jedan novi sud. Onaj sud koji više nazovimo to tako, ne postoji, ali zgrada tog suda će i nadalje biti u tom gradu u kojem je i bila. Sudnice u toj zgradi će biti i nadalje u toj zgradi u kojoj su i bile, suci koji su tamo sudili oni će i nadalje biti u toj zgradi i nadalje će se i tamo voditi sudski postupci. Da li u okviru uredovnih dana ili će to biti svaki dan, ovisi o broju predmeta koji će tamo biti. Ali u svakom slučaju i sudac iz tog grada će moći ići u drugi grad jer će možda biti specijalista za neku vrstu predmeta. Tako da to treba na neki način tako percipirati, a možda porazmisliti, ovo bi bio jedan prijedlog o kojem predlažem da razmislite, da eventualno idemo i sa kako bismo spriječili ovakve otpore kojih će sasvim sigurno u budućnosti biti, da razmislimo o izmjeni Zakona o sudovima na način da promijenimo Zakon o sudovima i otvorimo mogućnost da se za više općinskih sudova odredi jedna uprava ili imenuje jedan predsjednik suda. Mislim da bismo na taj način postigli jednake efekte. Sudovi nemaju pravni subjektivitet, pravnu osobnost i eventualnim znači imenovanjem jedne uprave za nekoliko sudova vjerujem da bismo došli do istih efekata kao i ovdje. to je samo jedan prijedlog o kojem bi valjalo po nama razmisliti. Klub Hrvatske demokratske zajednice, ono što ću zaključno reći, svjestan je problema neracionalne mreže sudova. Mi ćemo ovaj zakon podržati i nadam se da će efekti koje će racionalnija mreža sudova polučiti, da će ti efekti biti vidljivi vrlo brzo i da nećemo imati problema u daljnjim mjerama koje ćemo na racionalizaciji mreže sudova učiniti. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Bošnjaković, rekli ste da će nacionalizacijom, odnosno donošenjem ovakvog Zakona efekti koji će se polučiti biti vrlo brzo vidljivi. Ja bih volio da neki od tih efekata ne budu vidljivi i da se uopće ne dogode i zbog toga moram ispraviti taj dio jer bih vas htio podsjetiti da bi time doveli sebe u situaciju da imamo zakon koji nije usklađen s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina člankom 22. osobito stavkom 2. tog članka, broj jedan. I broj dva, to bi imalo veoma, veoma neugodnu konotaciju za Republiku Hrvatsku kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu. Dopustite da podsjetim u članku 22. stavku 2. se kaže pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima. Ja bih vas htio podsjetiti da je primjerice Općinski sud u Rovinju ustrojen u Rovinju, da se radi o stečenim pravima i da sukladno strukturi stanovništva i utjecaju nacionalne manjine Talijana u Rovinju oni imaju pravo određene zastupljenosti. Ako se to sjedište premjesti na razinu suda u Poreču promijenit će se i taj odnos i povrijediti i ovaj Ustavni zakon i stečena prava i zbog toga vas molim da ipak po tom dijelu, ja znam da treba napraviti rekonstrukciju, treba nacionalizaciju napraviti, ali ne na ovaj način jer bi mogli imati negativne posljedice koji mogu nas puno više koštati nego sam projekt, pa možda da eventualno pretvorimo u prvo čitanje i da onda nakon toga nađemo najbolje rješenje koje će odgovarati interesima svih nas.

Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću poći od ovog što je u obrazloženju istaknuto kao glavni razlog zbog čega se ide u promjenu ovog Zakona. Mislim da se to podvodi pod ovo racionalizaciju. E sad, racionalizacija u pravosuđu po mom mišljenju podrazumijeva efikasnost i dostupnost sudovanja građanima. To mi se čine dvije ključne stvari u priči o podnaslovom racionalizacija. E sad, kad bismo pošli od tog kriterija, dakle od tog stava vršimo racionalizaciju i želimo je sadržajno provesti onda bi se racionalizaciji po mom mišljenju moglo podvrći sljedećih nekoliko stvari. Ja navodim sad ona pitanja za koja mislim da su problematična i u proizvođenju efikasnosti i u odnosima koje u sistemu imamo, a društveno su neprihvatljiva. Prva stvar u tome mehanizam izbora i imenovanja sudaca jer se pod zaštitom autonomije vrši izbor koji proizvodi afere i polemike i dovodi u pitanje objektivnost i poštenje i sudovanja i alimentiranja najboljih kadrova da to rade. Ja sad neću ulaziti u to kako se to može bolje, ali ja samo govorim efekat koji sada u društvu imamo na pitanju imenovanja sudaca. Druga stvar koja mi se tu čini važnom sudačka struka se cehovski štiti pravom na autonomiju i to više nego stručnošću, pravednošću i efikasnošću. Kad bi uzeli brojke koje to dokazuju ili ne dokazuju onda bismo vidjeli da ovo pitanje stručnosti, pitanje pravednosti, pitanje efikasnosti proizvodi afere u kojima je kolega Bošnjaković također maloprije govorio. Treća stvar koja na spisku pitanja koja su razlog za racionalizaciju je neopravdana dužina sudskog postupka, zamorno dugo sudovanje jer to obeshrabruje vjeru u pravdu. Ima bezbroj slučajeva koji su na granici ili prešli su granicu potrošenog vremena i ušli u zonu nerješavanja u razumnom roku zbog čega bi Ustavni sud kad bi mu se čovjek obratio morao kazniti državu nekim novcima zbog toga što to nije riješila u razumnom roku. Četvrta stvar koja također zaslužuje da se stavi kao važna stavka pod naslov racionalizacija izigravanje sudske procedure kako bi se prevarilo pravdu što je moguće samo kod nekompetentnosti struke, moguće su i neke druge stvari, ali kad imate kompetentnu struku ona će to spriječiti. Peta stvar koja mi se čini tu važnom stručna kompetencija do koje svatko tko drži do sebe kada nešto radi drži i nepodijeljeni autoritet priznat i javno vidljiv. Sad govorimo da se kod javlja samo u obliku svijetlih primjera. I šesta stvar ukupna društvena atmosfera i javno mišljenje ovakvo stanje u sustavu pravosuđa ovo uzima kao redovno stanje stvari i sad neću dalje, ali meni se čini, ovo su sve vrlo teška pitanja i ja sam svjestan da su to krupni zalogaji pojedinačno i da se u to ne može tako lako ući i da se to ne može tako lako promijeniti i da se to ne može promijeniti ovako okreneš ruku pa gotovo, treba dakle duže vremena, ali to su nesporno krupna pitanja pod koja treba podmetnuti leđa ili pleća i treba u to ući. Po mom mišljenju kad bi se, ako bismo u racionalizaciju pravosuđa ušli bilo s kojim od ovih pitanja ili s nekoliko od ovih pitanja, to bi bila racionalizacija s debljeg kraja. I ja znam da racionalizacija s debljeg kraja, to je sada teško. Možete govoriti o tome koliko je politički oportuno ali, ja mislim da ozbiljan razgovor o tome ne smije ovo zanemariti. Umjesto toga mi ovdje imamo prijedlog koji je racionalizacija s tanjeg kraja. Čini mi se s tankog kraja. Čini mi se čak i s plitkog kraja. Prema tome, idemo u prijedlog koji nam je ovog trenutka najlakše provesti, jer to je najjeftinije. Oko toga može biti najmanje buke. A čini mi se da kroz ovim prijedlogom ne postižemo ono što sam na početku spomenuo kao kriterij. Prvo, efikasno sudovanje i drugo, dostupnost tog sudovanja građanima. Mi to ovdje ne osiguravamo. Čak mi se čini da ovaj prijedlog u nekim konkretnim primjerima koje ću ja ovdje spomenuti ide kontra ovog kriterija. E, sad 'ajmo ovako. Rečeno je ovo što ste vi gospođo državna tajnice ili negdje u raspravi ne znam sad više, ali nije sad to ni bitno, rečeno je imamo kriterij 50 kilometara, sve što je unutar 50 kilometara to ćemo spojiti. Pa onda imate Lapac koji zračne linije ima manje od 50. Ima vjerojatno i 20. Ali kad čovjek treba iz Lapca ići u Korenicu na sudski postupak, onda ima 110. I onda kad bude četiri mjeseca snijega, onda ne može uopće tamo ići. E, dobro 'ajmo se uzdati u to. Ali, to znači da mi zapravo nismo sudski postupak primakli građaninu da on bude na dohvat ruke i da on bude brži i da imamo neku vrstu društvene kontrole što se događa. Druga stvar koja se na isto to odnosi. Kaže gospodin Bošnjaković i tu vjerojatno ima nešto što ima smisla. Kaže, dobro ostat će zgrada, ostat će upisnik, ostat će šta ja znam šta će još ostati i tu će se voditi sudski postupak. To onda znači da racionalizacija se vrši samo tako što ukinut ćemo jednog predsjednika suda i uštediti nešto novaca. ako je to krajnji efekat, onda mi se čini da je to jeftin efekat za negativan rezultat koji ćemo u tome imati. Ja bi se u isto vrijeme, imate čak i ovu situaciju, znate šablonski. Ljudi iz Gračaca ići će u Obrovac u prekršajnim postupcima. Gračac je Lika, orijentira na Liku, postoje tu nekakve tradicije, nekakvi ustaljeni odnosi, nekakvi prometni pravci, nekakvi vozni redovi, sve to postoji. On ne ide, nije u skladu s ovim što mi hoćemo. On nije, on ne može, to dakle nije to. To nije realan život. Mi sad naravno možemo možemo šablonom uspostaviti neki drugi život, pa vi građani radite kako smo mi uspostavili vozni red i onda će se ljudi naviknuti za neko vrijeme. Ali to nema smisla. I još ću jednu stvar spomenuti. Ona možda u, ako ćemo biti strogi po novcima i strogi po nekakvim vertikalama, onda ovo što ću ja reći možda i nema smisla. Ali znate, mi možemo mi možemo uspostaviti jednadžbu nema stanovništva, pa onda ne treba sud, ne treba škola, ne treba ambulanta, ne treba autobusna stanica, šta ja znam šta sve ne treba. Ne znam da li šta i treba. Priča se može obrnuti i na drugi način. A ako nema suda, pa nema ambulante, pa nema škole, onda neće biti ni ljudi. Onda neće biti ljudi. Sad je pitanje što mi u osnovnom konceptu koji nudimo hoćemo i u ovoj stvari? Ima sredina ove koje sam ja maloprije spomenuo npr. vjerojatno i neke druge ali ne poznam, u kojima bi vjerojatno i ciljano trebalo uspostavljati obrnuta rješenja samo da život ljudima tamo učinimo ugodnijim, da to ne bude pustara i da ih tamo bude više. Ako ne razmišljamo o tome, ja dopuštam da to nikome nije obavezno ali, ako ne razmišljamo o tome i onda imamo ovaj prijedlog, onda smo dobili šablon koji čini mi se ne vodi računa o životu, a u mnogim situacijama ide potpuno kontra života. I na kraju reći ću ovo što je kolega Arlović i ono što je kolega Furio ovdje govorio. Imate i ovaj odnos manjinsko većinski i prava iz ustavnih prava, Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina. Onda tamo gdje postoji mogućnost da manjine dobiju neko pravo po tom Ustavnom zakonu, po kriteriju svoga broja i po kriteriju odnosa brojeva, pa onda im te odnose ispremještate na njihovu štetu, u najmanju ruku nismo pokazali senzibilitet za tu vrstu ljudske potrebe. Ne imati senzibilitet za to čini mi se da je malo kratkovidno. Pogotovo što to Lapac npr. nema. Ali, ovo što kolega Radin kaže, Rovinj već ima dvojezičnost i već ima neku svoju tradiciju itd. Sad kad to odrežemo škarama onda će ljudi reći niti vam valjaju škare niti vam valja platno koje režete. Hvala vam poštovani kolega. U ime kluba IDS-a poštovani kolega Damir Kajin. Izvolite poštovani kolega! Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Znači, suština ovog zakona je ovo spajanje sudova Zabok-Klanjac u Zagorskoj županiji, Bjelovara i Čazme u Bjelovarskoj županiji, Delnice-Čabra u Primorsko-goranskoj županiji, Korenice-Donjeg Lapca u Ličko-senjskoj, odnosno Poreča i Rovinja u Županiji istarskoj. Jasno, govorimo o ovim izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova P.Z. br. 674. Međutim, evo kada gledam ovako sa pozicije stanovnika Županije istarske mogu samo jednu stvar reći da je ovaj prijedlog na razini političke provokacije. Jednostavno, nema razloga za ovakvim postupanjem. Onaj tko o ičemu razmišlja jedan ovakav prijedlog zakona ne bi gospodo predložio. To može predložiti samo onaj tko ne poznaje istarske prostore a ponekad i ja znam za ovom govornicom reći da u ovom trenutku uz pučkog pravobranitelja, uz onog pravobranitelja za djecu, ravnopravnost spolova, studente, invalide, umirovljenike, šta ja znam koliko ih sve nemamo trebalo bi formirati i onoga za Istriane. Da li netko zna konačno što su jedan Poreč i Rovinj u tom ukupnom gospodarskom društvenom, da da ne nabrajam druge momente prostoru Republike Hrvatske. To su dva grada sa cirka ne znam 22, 23, 24 tisuće stanovnika. Svaki Svaki koji u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske u ovom času zasigurno sudjeluju sa 6, 7, možda 8, možda i više posto. Gospodin Furio Radin je govorio na način da je rovinjski sud jedan od najstarijih istarskih sudova, samim time i sudova na tlu Republike Hrvatske. Rovinjski sud je jedan od rijetkih dvojezičnih sudova, ma ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Hrvatska se obvezala na čitav niz međunarodnih konvencija koje nas obvezuju da jednostavno ne dovodimo u pitanje stečena prava. I utoliko ja jednostavno ne mogu shvatiti zašto bi se taj sud ukinuo odnosno zašto bi taj sud trebalo priključiti Poreču. Koja je to uopće logika? Razumljivo da se plašim da nakon ovoga, ne znam da ne vrijeđam nikoga netko ne bi se sjetio predložio. Ne znam, ne možemo ukinuti rovinjski sud a to će se u konačnici dogoditi pa ćemo sada porečki priključiti rovinjskom ili ćemo ne znam ukinuti onaj u Buzetu ili Pazinu, ili Labinu itd. pa ćemo tu iznivelirati taj prijedlog sa kojim se krenulo u predlaganje ovog zakona. Jedna takva aritmetika ili alkemija jednostavno ne dolazi u obzir. Konačno, drugo što mi želimo uopće tom odlukom. Pogledajte apsurd nad apsurdima. Ja ću najprije citirati obrazloženje ovoga prijedloga zakona. Ovdje se između ostalog kaže da uvažavajući sve kriterije Ministarstva pravosuđa predložio je u okviru ovog projekta spajanje Općinskog suda u Poreču i Općinskog suda u Rovinju u Općinski sud u Rovinju. To je znači bilo u prijedlogu ovoga zakona. A sada gle čuda, na strani 6 ne znam Županijski sud u Puli pa se nabrajaju ono u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu doslovce stoji Općinski sud u Poreču za područje općina Kaštelir, Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada, Vrsar, …/Govornik se ne razumije./… Kanfanar, Žminj te gradova Poreč i Rovinj, sve naprosto obrnuto. Ali ne samo to nego tu sada fale gospođo državna tajnice i novoformirane općine Funtana i Tarvabriga, i onda se stvarno postavlja, gdje su bili održani izbori pred dva mjeseca, konstituirana općinska, gradska vijeća itd. I onda se postavlja pitanje tko piše te zakone. Jutros smo razglabali o onom izboru načelnika, gradonačelnika, župana odnosno neposrednom izboru, zakon je smiješan, uvredljiv za svakoga tko je imao bilo kakvog iskustva s funkcioniranjem lokalne samouprave a ovaj s druge strane vrijeđa zdrav razum. Postavlja se pitanje da li mi sa ovakvim prijedlozima zakona uopće možemo reformirati ovo pravosuđe. Ne možemo. Mi možemo sa ovakvim prijedlozima samo posvađati građane. Mi se ovdje u ovim klupama možemo svađati, politizirati, skupljati jeftine političke poene ali velike koristi kada bi se ovakvi tekstovi usvojili za nikoga bilo ne bi. Logično je da s druge strane ovaj zakon predlaže formiranje suda u Novom Zagrebu odnosno na Visu. Novi Zagreb, to je ova cjelina ovdje nedaleko od nas ima sigurno preko 200 tisuća stanovnika i red je da imaju i svoj općinski sud. Logično je pošto je Vis najudaljeniji hrvatski otok, najudaljeniji od kopna jasno da isto tako ima svoj sud. Ali zašto onda ukidati sud u Rovinju? Ma zašto ukidati sud recimo u Donjem Lapcu o čemu je gospodin Gajica prije mene govorio, ili u Čabru itd. Smatram jednako tako da su i argumenti gospodina Gajice koji su se čuli za ovom govornicom više nego vjerodostojniji. Kaže on otprilike ovako nema ljudi pa ne treba vam sud, ne treba vam škola, ne treba vam vrtić, ne treba vam posao ali isto dobro zaključuje okrenimo logiku, dajmo ljudima i sud, i školu, i vrtić, i posao pa možemo onda računati i na povratak izbjeglog stanovništva. Ti naši sudovi na neki način kakvi god oni bili su i odraz subjektiviteta usuđujem se reći nekog prostora. Reforma pravosuđa se ne postiže dovođenjem u pitanje autonomnosti nekoga suda bilo u Čabru, Donjem Lapcu ili u Rovinju. Reformirati pravosuđe mislim možete ne znam da počnemo progovarati o postupanju nekih sudaca. Nedavno je bio gospodin Fratin ispred Europske komisije u Hrvatskoj i kaže naši suci ne smiju biti nedodirljivi, jednom riječju ne smiju biti zaštićeni poput ličkih medvjeda i ne mogu se ponašati s druge strane kao društvo ograničene odgovornosti. Ne mogu biti ni sluge politike ali ono što je daleko češće u ovom trenutku niti sluge krupnog kapitala. I konačno, reformu pravosuđa ako želimo postići onda nećemo postići ukidanjem tih sudova nego prije svega smanjenjem ovih bilježničkih i odvjetničkih naknada, bržim postupanjem naših sudova, zaustavljanjem ovog zakonodavnog stampeda. Ne znam kako bih ga nazvao odnosno činjenice da mi godišnje usvajamo u ovome domu između 350 i 4 stotine novih zakona i u tom se više nitko u ovome trenutku ne može snalaziti. Ne mogu to više pratiti ni zastupnici. Ne mogu to pratiti suci. Ne mogu to pratiti odvjetnici. Ne mogu to pratiti bilježnici. Ne može to pratiti uprava. Ne može to pratiti Vlada. Ne može to pratiti ni hrvatsko gospodarstvo ni pravni fakulteti. Jednom riječju ne mogu to, u tome svemu se više snalaziti niti europski birokrati. Postavlja se i onda pitanje kome se mi uopće dodvoravamo ovakvim zakonskim inicijativama. Ovim prijedlozima za ukidanjem suda u Čabru, Donjem Lapcu, Rovinju i tako dalje. Netko kaže europskim birokratima. A zašto bi im se trebalo dodvoravati ja jednostavno ne znam na to odgovora. Pa neće nam oni određivati koliko će u Republici Hrvatskoj biti gradova? Koliko će biti općina? Koliko će biti županija, koliko će biti ministarstva, koliko će biti sudova? Mogu jednostavno predlagati ili određivati neke kriterije za statističke regije. Ali ne mogu određivati koliko će u ovoj zemlji još jedanput ponavljam biti sudova, županija, gradova, općina, ministarstva i tome slično. Ako smo mi s druge strane na to spali onda najbolje da se pokuša, da se što prije raspustimo. Stavimo Hrvatsku na dražbu i recimo država jednostavno nije za ovu generaciju hrvatskih političara. Što sadrži s druge strane ovaj zakon? Osim tog dodvoravanja Europskoj uniji koja ne poznaje ni hrvatsku tradiciju, ni hrvatske običaje, ni hrvatski mentalitet ni ove hrvatske teritorijalne zakonitosti. Meni je krivo govoriti protiv Ja s druge strane nemam razloga njih idealizirati. Ja znam da su između ostalog hrvatski građani protiv Europske unije jer su protiv onih koji ih danas na neki način prezentiraju u ovome Parlamentu. Ali znam i to da sve zemlje jasno tranzicije koje su dobile prilike, priliku da se iskažu kroz Europsku uniju danas su u boljoj poziciji no što su bile prije no što su ušle u europski taj savez. Jasno, više se radi ali se isto tako bolje živi. Što s druge strane znači seljenje sjedišta ovoga suda iz Rovinja u Poreč? To je isto kao kada bi netko na primjer sjedište jedne kultne institucije u Istri pulskog «Uljanika» sad preselio iz Pule u ne znam, Buzet ili Zagreb. Ili to je otprilike slično onome kao što je pred godinu dana desilo se u ovome gradu kada se tvornica duhana Zagreb preselila na neki način u kanfanar i da ne nabrajam slične primjere. Ja pretpostavljam ali opet tko nam to u ovom času jamči da Rovinježi neće ostavinske predmete rješavati u Poreču već će i dalje sve to rješavati u Rovinju ali ako se ne ništa mijenja ovim zakonskim prijedlogom osim table na rovinjskom sudu i ako ako se ništa ne mijenja osim što se ukida mjesto predsjednika jednog suda, onoga u Rovinju onda je u ovom zakonskom prijedlogu riječ o uštedi kada je riječ o tom sudu u Rovinju o cirka dvije, tri, možda pet tisuća kuna ali ne više. Mjesečno puta 12 možda 50 tisuća kuna. I onda se stvarno postavlja pitanje čemu treba ova politička provokacija? Sve u svemu ovaj zakonski prijedlog po nama u Klubu IDS-a jednostavno nema logike. Naši suci nažalost sve su više zavisni o kapitalu. Bogami i mnoge nevladine udruge i novinari daleko više nego političari. Što je istina, daleko više nego političari koji sjede u ovome Domu. Da ne govorim o primjerima i kako to izgleda u praksi. I kako se fabriciraju pojedine televizijske emisije. I možda bi stvarno zbog svega toga na jedan dan neke sudove trebalo ukinuti. Sve promijeniti i drugi dan ponovo ih formirati sa nekim novim ljudima. Ponavljam naši suci su u mnogim sudovima, ne svi, ovisni. Mislim da i oni bi morali konačno javnosti predočiti imovinske kartice, a treba pregovarati i o nekim presudama. Na primjer, ne znam kako je na primjer Zagrebačka banka bila obvezna jednom Karlovčaninu isplatiti 150 milijuna kuna, a od, a potom je ovaj u ostavinskom postupku taj novac ni manje ni više nego ostavio dečkima sa Knežije. I mi u tome sad odjedanput ne bi trebali progovarati. E neće ići tako. Ali moramo, moramo progovoriti i u još nekim drugim kategorijama koje se bave ljudima koji danas zastupaju ili predstavljaju tu hrvatsku politiku. Kada govorimo o tim sudovima, Rovinju i tako dalje ja ne mislim kao gospodin potpredsjednik Arlović da je on ažuran sud. Mogao bih progovoriti o nekim presudama i o turističkom zemljištu. Neću. Kojim se to tvrtkama sve dodjeljivalo i tako dalje. Ali bez obzira na sve mislim da taj sud apsolutno mora opstati. Za kraj, ovaj prijedlog nije nikakva reforma. Po treći put ću reći da je ovo politička provokacija. Hrvatskoj je potrebna reforma pravosuđa ali ne na način da ta reforma vrijeđa zdrav razum. I konačno shvatite građani rovinjštine, Rovinja su poniženi ovakvim zakonskim prijedlogom i zato gospođo državna tajnice, zato vaše Ministarstvo neka odustane od ovoga. Ja se slažem, još jedanput ću reći, možda sud u Rovinju nije dovoljno ažuran ali to se može riješiti recimo sa imenovanjem dva nova suca, a ne ukidanjem suda iako malo tko u Istri s druge strane želi raditi u državnim službama. Sve u svemu odustanite od ovog prijedloga, ali jednako tako nemojte gospodo u Ministarstvu ukidati ni sudove u Čabru, Čazmi, Klanjcu odnosno Donjem Lapcu. I ja mislim da će se u konačnici prihvatiti ovi amandmani koji će se naći pred zastupnicima i to od strane samoga Ministarstva. Da se nećemo ovdje preglasavati jer ponavljam ovaj Zakon možda je neka potvrda pred Europskom unijom o nekoj reformi pravosuđa ali u suštini takav zakonski prijedlog je velika šteta za Republiku Hrvatsku. **Arlović, Mato (SDP)** Kolegice i kolege na znam hoćete se sa mnom složiti, ali mislim da bez obzira na naša politička opredjeljenja ili vjerska opredjeljenja nije mjesto ova govornica da se u raspravi zaziva Božje ime. I zbog toga molim da to ubuduće kolega Kajin ne radite. Jer jednostavno mi smo laička država. Pa onda ostavimo vjeru i vjerske simbole i najviše Sveti Duh izvan sabornice. Nemojmo zazivati Boga za argument da biste potvrdili svoje stajalište ili što bi se reklo uzalud. A ako govorimo već o uzalud onda je to jedna od 10 zapovijedi Božjih. no o tom potom nije moje da o tome govorim, ali jeste moje da upozorim kolege zastupnike da bi trebali se ponašati primjereno ovom mjestu gdje se nalazimo. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa evo jedan mali ispravak. Nije točno da Europska unija sugerira nama koliko ćemo imati sudova. Ona je samo to konstatirala, ali nitko nas ne prisiljava koliko ćemo mi imati sudova, niti sudaca. Na žalost, naš najveći problem je i dalje što imamo ogroman broj predmeta. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Marinović, niste trebali sjesti. U ime Kluba zastupnika SDP-a imate riječ. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Kad smo dobili ova dva prijedloga mi u Klubu SDP-a mogli bismo pomisliti da nismo dobro upoznati sa stanjem u pravosuđu, da je balada s reformom pri kraju, pa eto došla je na red i restrikcija, odnosno racionalizacija sudova, mreže sudova. To je nešto što je u svim reformama i u prethodnoj bilo zamišljeno kao neophodno. Ali kada se riješe svi ostali problemi, a ovako problemi su ostali, malo njih se riješilo, mnogi su multiplicirani, a dobili smo eto ovaj zakon koji mora, koji želi figurirati kao reforma pravosuđa kroz zamjenu tabli na zgradama nekih općinskih i prekršajnih sudova. ja mislim da je to onda podcjenjivanje kao što je rekao kolega Kajin, da je ovo jedan podcjenjivanje građana, prijedlog zakona za naivne. I što se ovim postiže? Umjesto da se bavimo pravim suštinskim problemima mi se ovdje bavimo mjerenjem kilometraže između pojedinih sudova i udaljenosti, umjesto da mjerimo a sad već to možemo i kilometrima zaostale predmete. Prije nekoliko godina svaka četveročlana obitelj imala je jedan svoj predmet neriješeni na nekom od sudova u Republici Hrvatskoj. Danas je to svaka tročlana obitelj i time bi se mi mogli pozabaviti a ne ovdje da mjerimo kilometre je li neki sud udaljen više nego što to ministarstvo dopušta. Kažem, ovo ima smisla ali ne na ovakav sporadičan način, nego onda ozbiljnom usporedbom ali tek onda kada su problemi riješeni, kada je gotovo svaki sud ažuran i kada se onda točno vidi da neki sudovi uopće nemaju priljeva i nemaju onda smisla svog postojanja. Ali i tada će imati neki smisao, neki sudovi koji su posebno udaljeni, neki koji to posebno nekakvo obilježje tog kraja ali to će biti i to bi bili izuzeci. Dakle, sada nastupamo iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Devedesetih godina je bilo načelo “ispod svakog stabla jedan sud“ tako da mi imamo i danas nekih sudova koji su zakonom osnovani, a nitko ih još nije ukinuo jer nisu počeli raditi i nikada neće i to je dobro da neće. Ali, eto ti papirnati trebalo je najprije to što je na papiru riješiti, a ne oni koji su se već koliko toliko uhodali i koji primjenom donošenja zakona po ovoj Vladi da se kao jedna mjera koja je često figurirala kao temeljna mjera taj zakon je bio pripremljen za vrijeme bivše vlasti ali nije uopće to ni bitno. Onaj jedan mali kotačić, pomoćno sredstvo u toj reformi da manji sudovi prihvate predmete sa opterećenih sudova bez obzira na onu redovnu nadležnost, odnosno mjesnu nadležnost. I to se ovdje često iskorištava kao jedan veliki i krupan korak naprijed. To je jedno malo pomoćno sredstvo, ali koje i time vi onemogućavate da djeluje jer ukidate sada ovdje neke sudove. Da se podsjetimo zakona iz konca 2005. godine kada je protiv drugih zakona, protiv smisla našeg zakonodavstva i protivno Ustavu dana ovlast ministru da osniva odnosno ukida sudove. Sjećate li se možda zakona kada smo spajali, donijeli takvu odluku da ministar može spajati i to sudove različite vrste. Specijalni sud kao što su prekršajni sudovi i trgovački sudovi u našem zakonodavstvu, a tim smo zakonom dali ovlast ministru nadležnom ministru, odnosno ministrici da spaja sudove različite vrste prekršajne i općinske. Uz veliku pompu medijsku je to bilo najavljeno, veliki twins program Finske čini mi se koja će dati i donacije. Pa te se zemlje takmiče tko će to donirati za neku svoju tako ideju. Mi moramo vidjeti i osmisliti što je nama potrebno i što nama priliči i tako se krenulo u taj veliki program protu zakona, protuzakonitog i na temelju takve jedne ovlasti donesena je i odluka, odnosno ministrica je donijela odluku gdje je spojila nekoliko prekršajnih i općinskih sudova, počevši od Benkovca pa na dalje. I što se zbilo. Ali odmah moram napomenuti da je isto tako kao što je pompozno najavljen taj veliki program potiho je isto tako obznanjeno da se zastalo s tim jer da nije dalo očekivane rezultate. Pa šta ste mislili kakve će dati rezultate. Ali kamo sreće da nije dalo rezultate! Dalo je veliku uzbunu i iznered jer sada u Republici Hrvatskoj za bagatelna djela sude prekršajni sudovi. Mijenjamo Zakon o prekršajima, mijenjamo Ali vidite, ti spojeni sudovi prekršajni za neke će suditi općinski sud koji će moći onda izazvati nadležnost višeg suda po žalbi, Županijskog suda, kasnije možda Vrhovnog suda. Pa tko će rješavati, odnosno po žalbi tko će biti nadležan da li Visoko prekršajni sud, da li Županijski sud koji je viši od tog Općinskog suda. Da li ste o tome razmišljali? Ništa!

jer možda je i ljudski griješiti, ali ustrajati na tako jednoj grešci možemo samo iz jedne greške upadati u drugu. I sad se s tim zastalo. Tih nekoliko prekršajnih spojili su se kruške i jabuke su se spojile. Dobili smo te sudove koji su praktički zaista čudnovati kljunaši. Ali reperkusije su teške i za stranke i za suce koji ne znaju kako će postupati. Ali jednako tako mi smo na taj način ministar je indirektnim putem imenovao suca Prekršajnog suda sucem Općinskog suda, a to može samo DSV. O tome uopće niste razmišljali. ili jeste ali Finska jer ste bili više fascinirali samom Finskom. Eto vidite, to dakle treba popraviti. Mi smo to i predlagali, SDP je predlagao izmjenu odma tog Zakona o sudovima ali bio je, taj zakonski prijedlog naš je bio odbijen. Sada bi trebalo zaista pričekati i reakciju Ustavnog suda da spasi što se spasiti još dade. Glede ovog pitanja sada ipak prionulo se da se spajaju prekršajni i prekršajni, općinski i općinski sud. Obrazlaže se da su to sudovi koji nisu toliko opterećeni i da se spoje sa … /Govornica se ne razumije./ … sudom, odnosnom sa sudom koji je najbliži ali veći sud. Međutim što se ovim isto tako postiže? Da je u svim ovim sudovima prestao mandat predsjednicima sudova prije redovnog mandata. Ja neću u to sumnjati. Mi u klubu SDP-a ne postavljamo takvu sumnju, takve vrste i naravi, ali u javnosti može izazvati jedno podozrenje da li ste se htjeli riješiti na jedan način ovih imenovanih predsjednika sudova, koliko god ih ovdje ima i prije isteka njihovog mandata i neovisno o zakonskim uvjetima, jednostavno donošenjem ovakvog zakona. Što je to hitno da bi se morao ovakav zakon donijeti po hitnom postupku, ova dva? Nikome živome nije jasno. Što će to u unapređenju sudstva i konkretno i jednog i drugog suda značiti? Neće ništa. Oni će ostati na svom mjestu čak, promijenit će se samo tabla, ploča, natpisna. zato nije posve točno kad kažete da u ocjeni sredstava potrebnih za provođenje zakona nisu potrebna nikakva sredstva, odnosno da su osigurana već u proračunu. Trebat će jedno 5 stotina kuna, 300 do 500 kuna za svaki sud. I to će biti taj trošak, bezvezni trošak ovakvog nekog prijedloga zakona kažem koji je ovdje nama zastupnicima i svekolikoj javnosti imao pred kraj vašeg mandata figurirati kao velika reforma pravosuđa zamjenom tabli. Hvala lijepa. Hvala vama poštovana kolegice. U ime kluba Nacionalnih manjina, poštovani kolega Furio Radin. Izvolite. **Radin, Klub Nacionalnih manjina nema puno dodati svemu onome što je rečeno, pogotovo onome što su rekli pojedini zastupnici se sačuva, da se sačuvaju sudovi koji zapravo prakticiraju dvojezičnost. Mi se možemo zahvaliti i potpredsjedniku Sabora, gospodinu Mati Arloviću i gospodinu Kajinu i svima onima iz stranaka, iz većinskog naroda koji su govorili u korist sačuvanja jednog suda koji je jedan od malobrojnih sudova gdje koliko toliko, i tu bih htio malo spustiti loptu, koliko toliko koristi dvojezičnosti, koliko toliko vodi rasprave i u svom radu koristi osim osim hrvatskoj jezika jedan drugi jezik, u ovom slučaju talijanski jezik. i osim Buja nema. Iako nominalno bi to trebali biti i sudovi u Pulći i u mnogim drugim mjestima u Istri. Ali međutim takve rasprave se naprosto ne vode. Vidite reforma, trošilo se toliko puno riječi o reformi, došao je ovdje potpredsjednik Europske komisije, gospodin Fratini da nas podsjeća na to da moramo provoditi i započeti zapravo za stvarno reformu sudstva. A onda prvi koraci u toj reformi sudstva zapravo rezultiraju s time da se ukida jedan sud dvojezičan i da se ukida jedan sud u jednoj općini gdje su u većini Srbi od 5 sudova koji se ukidaju. Ako je to duh reforme, ako je to uopće početak reforme, onda ja se ne mogu ništa drugo reći nego nam je to podsjeća na prije nekoliko godina kada smo raspravljajući o tome da se mora uvoditi građansko društvo u Hrvatskoj i da svi moraju biti isti i da je nacionalnost ne treba prevagnuti na drugim elementima elementima nacionalnosti ne treba prevagnuti na drugim elementima. Sve što smo se podsjetili tada je da pokušamo eliminirati ustavnim zakonom mjesta zastupnika nacionalnih manjina i da ih lijepo stavimo u krug, stavimo u mehanizam stranaka. To je bio prvi korak u velikom procesu koji nikad počeo, jel da, da se ovo društvo praktički postaje društvo, građansko društvo, društvo svih građana. Reforma u pogledu dvojezičnih rasprava i općenito o uporabi dvojezičnosti na sudovima jedva da je započela. Ono što mi imamo danas to su ostaci iz prošlosti. A takvih ostataka iz prošlosti umjesto da to proširimo, a to bi bio duh npr. ugovora, sporazuma između Hrvatske i Italije gdje se kaže da se mora proširiti dvojezičnost i proširiti prava u ovom slučaju talijanske manjine od tamo gdje su najbolje izražena na ostatak teritorija mi zapravo nalazimo rješenje da to sužavamo i da ukinemo autonomiju jednog od dva kažem dva suda koji funkcioniraju parcijalno na hrvatskom i talijanskom jeziku. Neću se, ne želim se uopće pitati zbog čega nema sudova u Hrvatskoj koji funkcioniraju na drugim jezicima nacionalnih manjina. Neću se ni pitati to jer to je znanstvena fantastika. Ali ono malo što ima to je ostatak od prošlosti koji se je nekako sačuvao zato što smo to držali sa noktima. Evo to nećemo sada dati. I mi zastupnici iz Istre smo dali amandman i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podržao je takav amandman i očekujemo da još neki drugi zastupnici iz Istre daju amandman tako da u petak napokon možemo odlučiti o tome da ovo malo što je ostalo kao što kažem prije, od tradicije od tradicije da se ne ukida, a o reformi ćemo početi govoriti valjda u jednoj budućnosti koja je još po mom mišljenju i po mišljenju kluba Nacionalnih manjina još uvijek neizvjesna. Hvala. Hvala lijepa kolega Radin. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, poštovani kolega Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. O.k. racionalizacija je ključna riječ, racionaliziramo sve živo očito. Očito nedostaje novca i nedostaje dobre organizacije. Racionalizaciju traži Europa, traže svi drugi. Racionalizacija je vrlo popularna. Međutim pitanje je da li je ovo što se ovdje ovim zakonom predlaže zapravo racionalizacija. Naime što se racionalizira? Racionalizirati bi trebalo temeljnu svrhu ovih institucija. Temeljna svrha sudova jeste dostupnost pravde svim građanima, zaštita ljudskih prava, a ima pogotovo u malim sredinama kao što su ove gdje se sudovi ukidaju, ukidaju i jedan elemenat očuvanja i davanja urbanog karaktera toj sredini. Naime, u takvim sredinama srazmjerno je jednostavno dokazati da nečega ne treba. Ne treba fakulteta, nema mladih ljudi koji će studirati. Ne treba škole, pa nema ni tih ljudi koji će ići u školu. Ne treba bolnice, neracionalna je za Boga miloga, malo bolesnika imaju pa bolje da u miru umru jer ionako neće imati novaca za doći do neke velike bolnice u velikom gradu. Lako je gasiti, teško je osnovati, teško je od Palanke napraviti grad. E sada kada se to pokušava napraviti na nekim mjestima u Hrvatskoj i sa sudovima između ostaloga, dolazi famozna racionalizacija i mi to lijepo racionaliziramo tako da eto odrežemo one najmanje i najslabije. Uspostavljeni su kriteriji tog rezanja. Kriteriji su geografija. Geografija i to zračne udaljenosti između jednog i drugog suda, oni moraju biti na manje od nešto kilometara, čini mi se da je 50-tak, a nitko se ne pita da li postoje ceste, da li postoje pruge, da li može se između tih mjesta putovati. Da li će ljudi zapravo biti u prilici da tu svoju šansu i to svoje pravo da ostvare pravdu, da ostvare svoje ljudsko pravo, da li će tu šansu uopće dobiti. Drugi kriterij je broj sudaca, a zašto je broj sudaca mali u tim sudovima koji se ukidaju? Pa zato što nema novaca za zapošljavanje više sudaca. Ima još kriterija, broj predmeta koji po prilici govore da bi najracionalnije bilo sve smjestiti s ove i one obale Save ovdje na 20-tak između Zaprešića i Gorice, sve bi bilo na hrpi, svi kriteriji bi bili ispunjeni i čitava Hrvatska bi bila tu. Nije dovoljno što je danas jedna trećina Hrvatske ovdje, valjda bi čitava Hrvatska trebala biti tu. Pa dobro, Vlada ima stav. To je stav Vlade koji je Vlada rekla i treba ga respektirati kao takvima. Malo me nervira što je predstav ofrlje izrađen, pa su tu vidim iz amandmana koji nam je došao na klupu propuštena općina Lopar koja je osnovana 2006., propuštene su neke općine u Istri koje su osnovane pred godinu-dvije. U Karlovačkoj županiji propuštena je općina Kamanje, ne spominje se nigdje, ni u čiju jurisdikciju ne spada. Ne znam što to znači da ti ljudi se ne mogu pojaviti pred sudovima ili da je predlagatelj ovog zakona jednostavno uzeo stari tekst, prevrtio ga sistemom "copy-paste" i dobio ovaj prijedlog zakona. Moguće je jedno i drugo, pretpostavljam da je ipak ovaj drugi sustav bio na djelu. Ono što me brine i što mi, što je zapravo uvredljivo. Moglo se čuti iz izlaganja kolege Bošnjakovića. Što će se sada dogoditi tamo gdje se racionaliziraju ti sudovi? Ma ništa. Ništa. Sudovi će ostati tamo gdje jesu, suci će suditi tamo gdje jesu, promijeniti će se tablica na vratima. Onda se taj zakon trebao nazvati pismoslikarski zakon, a ne Zakon o promjeni sjedišta sudova. Ništa se neće promijeniti. Nije moguće da na izazov Europe o racionalizaciji sudstva pored svih skandala koje smo u zadnjih par godina u sudstvu imali, mi reagiramo tako da lošim prepisivanjem ponudimo jedan zakon po kojem se neće ama baš ništa dogoditi. Pa ne znam ne znam uopće zašto glasati o tome, a posebno mi nije jasno kako netko može glasati za to. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovani kolega. Kolegica Ljubica Lalić u ime kluba Hrvatske seljačke stranke. Izvolite Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolege i kolegice zastupnici. klub Hrvatske seljačke stranke slaže se sa gospođom državnom tajnicom kada je rekla da se radi o dva mala zakona, to je apsolutno točno. Međutim klub Hrvatske seljačke stranke se ne slaže da se radi o velikoj reformi. Ovo zaista nije reforma niti se može podvest pod naziv reforma. S druge strane dakako da je potrebno odgovoriti na pitanje što Hrvatska seljačka stranka misli, da li je u Hrvatskoj reforma pravosuđa potrebna? Da, itekako, a reforma pravosuđa i sudbene vlasti u Hrvatskoj itekako potrebna i to nije jednostavan posao, to nije lak posao i to je posao koji sasvim sigurno zahtjeva konsenzus svih političkih opcija kako bi se uistinu mogla napraviti jedna sveobuhvatna reforma koja sasvim sigurno neće biti laka, neće biti ugodna i ona će biti vrlo bolna. Ta reforma sudstva i sudbene vlasti, ona mora ići daleko dublje od ukidanja ili spajanja pet sudova, ta reforma sudbene vlasti i pravosuđa mora obuhvatiti i način i sustav imenovanja sudaca i sustav odgovornosti i razrješenja sudaca i sve drugo, pa i onaj segment na koji se osvrnuo pučki pravobranitelj u svom izvješću za 2005. godinu kad je ustvrdio da sudbena vlast u Republici Hrvatskoj nije nezavisna. To je strašno. Sudbena vlast, pravosuđe u svakoj državi pa i Republici Hrvatskoj mora biti itekako nezavisno, međutim pučki pravobranitelj pozivajući se na postupke koje je vodio, na dokaze s kojima se suočio da ta sudbena vlast koja treba biti jamstvo pravne sigurnosti svakom građaninu da nije nezavisna i ona je zavisna i pučki pravobranitelj je rekao u čemu je zavisna. Zavisna o kapitalu iz kriminalnog miljea. To je strašno i tu se mi trebamo zamisliti i to je prioritet na koji način mi možemo putem reforme iskorijeniti upravo i tu i tu zavisnost sudbene vlasti jer zavisnost sudbene vlasti pruža nesigurnost građanima, pruža pravnu nesigurnost pravnim osobama, pruža nefunkcioniranje pravne države, a nefunkcioniranje pravne države sasvim sigurno je osnovna prepreka ne samo gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, ali gospodarskom razvitku kao pretpostavke boljeg života svakog građanina. Nadalje, iako se radi o malim zakonima koji nisu reformski zakoni, ali koji imaju velike posljedice, ako nešto drugo a ono uznemirenost i osjećaj poniženosti građana, područje onih sudova koji se spajaju sa drugim sudovima nema nikakvih elemenata da bi postupak donošenja tih zakona bio hitan. Poslovnikom Hrvatskog sabora uređuje se da je moguće donositi zakone po hitnom postupku, međutim toga nema. Nadalje se obrazlaže kako je zapravo ova racionalizacija sudova,

Vjerojatno da i do te racionalizacije sudova je moralo doći tek nakon završene sveobuhvatne reforme jer teško je povjerovati da Europska unija zahtijeva racionalizaciju sudova prije nego recimo recimo reforme koja bi osigurala nezavisnost i funkcioniranje sudbene vlasti, a radi pružanja pravne sigurnosti kako pravnim osobama, tako i fizičkim osobama. S druge strane dakle ono što je prioritetnije, što je važnije u tom dijelu se ne upuštamo u reformu, ali se upuštamo u reformu u ovako malim, ali uznemiravajućim stvarima samo zato da bismo mogli reći da je Hrvatska postupila po zahtjevu Europske unije i da smo proveli reformu. Ovim Prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima sudova između ostalog predlaže se da se Općinski sud u Čazmi spoji sa Općinskim sudom u Bjelovaru i to na temelju kriterija kao što je danas tijekom rasprave iznešeno, to je ta udaljenost od 50 kilometara i to je taj broj sudaca. Da li nam u racionalizaciji sudova trebaju biti kriteriji udaljenost sudova i broj sudaca ili bi nam možda trebali neki drugi kriteriji pa Hrvatska seljačka stranka kad kaže da zastupa stavove o potrebi reforme, između ostalog i racionalizacije sudova, ali ta racionalizacija sudova mora biti na sasvim drugim kriterijima mora imati sasvim jedan drugačiji osnov i zaista da to bude utemeljeno, a ne ovako nama teško razumljivo ili potpuno nerazumljivo kao u slučaju spajanja Općinskog suda u Čazmi, jer Općinski sud u Čazmi ima svoju dugu tradiciju, sam grad Čazma bilježi 781 godinu postojanja, a sam sud ima 800 godina kontinuitet sudovanja u Čazmi ima 800 godina. No dakako da i nije potrebno osloniti se samo na taj povijesni elemenat, potrebno je pogledati i koliko ima stanovništva, ali ono što je još važnije to je pitanje predmeta koliko se predmeta obrađuje u Općinskom sudu u Čazmi pa mi dozvolite. Prema meni raspoloživim i nama raspoloživim podacima Općinski sud u Čazmi zaprimio je u 2004. godini tisuću 928 predmeta i od toga je riješeno tisuću 560 predmeta. U hrvatskom poimanju ažurnosti sudova mogli bismo ustvrditi da je ovo jedan od ažurnijih sudova. U 2005. godini zaprimljeno je 2 tisuće 519 predmeta, a riješeno 2 tisuće 863 predmeta što kaže da su riješili predmete iz prethodne godine i meni kao pravniku koji je cijeli svoj radni vijek proveo u radu sa sudovima moram reći da skidam kapu sudu koji uspije riješiti sve predmete za godinu dana. U 2006. godini zaprimljeno je 2 tisuće 269 predmeta, a riješeno 2 tisuće 374 predmeta, tako da danas ima na tom sudu neriješeno ukupno 287 predmeta. E sad mi zaista nije jasno. Broj predmeta je znatan, ažurnost je čestitajuća, zaista nam je nejasno iz kojih razloga i zbog čega se spaja Općinski sud u Čazmi. Ako ulogu tog suda promotrimo sa aspekta koji je nama posebno zanimljiv, a to je aspekta provedbe zemljišne politike sukladno Zakonu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i kad konstatiramo da je na području čazmanskog Općinskog suda najuspješnije proveden taj Zakon onda se pitamo nije li ovo kazna čazmanskom sudu i čazmanskom području za ažurnost, za ažurnost rješavanja predmeta, za ažurnost provedbe zemljišne politike sukladno Zakonu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištima i kriterijima i mjerilima raspolaganja poljoprivrednog zemljišta. Pa mislim da bi svaka država itekako trebala biti zainteresirana upravo na ovome, dakle da sudovi kao jedan od stupova koji osiguravaju funkcioniranje pravne države budu zaista ažurni i budu zaista pohvaljeni. mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci kažemo da reformi, mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci kažemo da i racionalizaciji sudova, ali ta racionalizacija mora biti na nekim drugim kriterijima, ona mora bit konačnica jedne sistematske reforme sudbene vlasti jer samo tada ćemo postić nadam se, svima nama jednoglasno zacrtani cilj. Hvala vama kolegice Lalić. U ime PGS-a, SBHS-a i Međimurske demokratske stranke kolega Nikola Ivaniš. Izvolite kolega! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Dozvolite da u vezi predloženih rješenja koja proizlaze iz ovog Zakona o racionalizaciji sudova kažem mišljenje kluba Regionalnih stranaka. Mi se slažemo sa ocjenom izrečenom u raspravi da je pravosuđe temelj funkcioniranja pravne države i da je sigurno da na temu funkcioniranja pravosuđa ima puno primjedbi, posebno onih s kojima pregovaramo o našem ulasku u Europsku uniju. Međutim, mislimo da je pitanje ocjene da je 266 sudova puno pitanje jedne relativno proizvoljne ocjene. Možda je puno, a ovako slobodno bi se moglo reći možda i nije puno. Isto tako ocjena da imamo puno sudaca, isto tako moglo bi se reći da ih možda imamo puno, a možda po nekim pokazateljima ih i nemamo puno. …/Govornik se ne razumije./… činjenično stanje je, imamo puno neriješenih slučajeva i nama treba reforma pravosuđa i bolje funkcioniranje pravne države, ali ne možemo kazati i mislimo da nije točno da je spektakularan rezultat to što umjesto milijun i pol neriješenih slučajeva imamo milijun. To je dobro da je smanjeno. Međutim, to nije ono što trebamo. I upravo podatak o milijun neriješenih slučajeva govori da poslovi koji su trebali zadnjih godina biti učinjeni nisu učinjeni. Racionalizacija, optimaliziranje broja sudova će podignuti efikasnost. To je ono na čemu gradi prijedlog i obrazloženje prijedloga predlagatelj. Međutim, za to nisu nikakvi argumenti. Argumenti da će ovom racionalizacijom efikasnost biti veća su taman jednako jaki koliko i argumenti da će ovom racionalizacijom efikasnost biti manja. Ima čak puno logike da se može smatrati da će biti i manja. Prema tome, mislim da bi trebalo raspravljati i u javnosti i u ovom Parlamentu o tome što se sve drugo čini da bi se promijenili odnosi u pravosuđu. Što je sa unutarnjom organizacijom, što je sa svim onim što se treba činit da se stručnost podiže? Što je sa sustavom izbora sudaca, sa sustavom reizbora sudaca? Koliko se poštuju kriteriji? Što je sa odgovornosti? I što je u konačnici sa svim mjerama koje trebaju podići nivo moralno etičkih kriterija u radu u našim sudovima? Mislim da je to reforma i da su to stvari koje trebamo učiniti. A da je plus ili minus pet ili deset sudova nešto što neće promijeniti bitno odnose u pravosuđu. Kada je u pitanju ovih nekoliko sudova koji se ukidaju onda bih ja rekao u ime kluba Regionalnih stranaka da je to daljnji prilog ukupnoj centralizaciji hrvatske države. Naravno da mi možemo sve hrvatske institucije s periferija, mislim državne institucije sa periferije i iz malih općina vući prema regionalnim središtima, a onda iz regionalnih središta vući prema Gradu Zagrebu. Ali na taj način mi indirektno ustvari dajemo doprinos odumiranju života na hrvatskoj periferiji. Mi u Regionalnim strankama smo protiv toga. Ja ću vam reći jednu vrlo jednostavno, ovdje se puno govorilo o Rovinju. Ja se slažem s onim što je rečeno. Ne želim ponavljati ni karakteristike tog suda, ni dvojezičnost ni to da će to sigurno biti shvaćeno ili da je to sigurno shvaćeno i kao svojevrsna provokacija. A ja ću nešto reći o sudu kojega nitko nije spominjao. O sudu u Čabru. Znate kako izgleda Čabarska dolina. Kad na Gornjem jelenju skrenete lijevo, pa u Mrzle vodice pa u Crni lug, pa u Gerovo pa na kraj svijeta. Pa mogu sve hrvatske državne institucije koje imaju predstavništvo otići iz Čabra. Konačno će se to i desit. Ali onda se postavlja pitanje, na koji način će se na tom prostoru osiguravati to da se taj prostor doživljava kao ravnopravni i jednakopravni, jednako važni dio hrvatske države? Pa nikako. Pa zato ovi crtaju karte da je Buje u Sloveniji. Pa tako će sutra crtati karte da je Prezid u Sloveniji, znate. U tom kraju blizu tog Čabra je jedno selo koje se zove Hrvatsko. A kad iz pravca Delnice kroz Kupsku dolinu dolazite u Hrvatsko morate otići još uvijek na teritorij Republike Slovenije da biste došli u to selo. I sad u tom kraju mi, jedno od bližih središta ukidamo sud koji pokriva i to. Pa možemo ukidati, možemo u konačnici i sami sebe ukinuti. Ali, mislimo da to nisu rješenja. Ja bi završio raspravu sa pitanjem vama i ja bih vas molio ako mi možete odgovoriti, pa barem i otprilike. Koliko je neriješenih slučajeva u ovih 40 sudova koji su navedeni kao sudovi gdje jedan sudac, pa dva, pa tri dakle u osam sudova imamo jednog suca, u 16 dva i u 16 tri. To je 40 sudova. Koliko u tim sudovima ima neriješenih slučajeva? Ili su možda neriješeni slučajevi tamo gdje pripajamo ove sudove. I drugo što bi bilo isto dobro a to je, čuli smo za Čazmu, čuli smo za Rovinj …/Govornik se ne razumije./… kako stoji isto tako s tim neriješenim sudovima, ovima koje ćemo pripajati nekim drugima, iz vrlo jednostavnog razloga, zbog toga što se ne može čovjek oteti dojmu da je to napravljeno da bi se nešto u pravosuđu učinilo, da bi se nešto činilo. A ne da bi se ušlo u rješavanje suštinskih problema. Prema tome mislim, apsolutno smo protiv. Naravno nije ovdje puno se govorilo o Lapcu. Slični bi se argumenti mogli reći i za taj nesretni Donji Lapac negdje na kraju svijeta. Mislim da mu u njemu treba Općinski sud i da hrvatska država svoje postojanje u Donjem Lapcu treba manifestirati i time da u njemu treba Općinski sud Republike Hrvatske. I ne treba ga premještati dalje sa te periferije u koju jedva tko kad kad dođe. Evo, i zbog toga mi ovo ne podržavamo. Mislimo da ovaj zakon bi bilo najljepše da se povuče iz procedure, a da se reforma pravosuđa počne suštinski ostvarivati u ovoj zemlji. Hvala. Hvala lijepa Nikola. Riječ ima gospođa Snježana Bagić, državna tajnica u ime predlagatelja. Izvolite kolegice! Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. Nakon klubova zastupnika dopustite mi se osvrnuti barem djelomice na dio onoga što je ovdje izrečeno. Pažljivo slušajući raspravu do sada o ovom tekstu zakona a čini mi se da ima više razloga u prilog tome da Vlada Republike Hrvatske pitanju racionalizacije pravosudnoga sustava pristupa postepeno što ona čini ovim prijedlozima zakona. Što se čini ovim prijedlozima zakona ako mogu upotrijebiti metaforu koju je uvaženi zastupnik Gajica iskoristio rekao je da imamo platno. Pa ako zamislimo Hrvatsku kao platno mi nismo zapravo uzimali škare, meni se čini da smo uzeli iglu i konac pa spajamo određene sudove. Međutim, ono što je bitno i što treba ovdje ponovo čini mi se naglasiti i ja to nisam u uvodnom izlaganju niti rekla da u ukupnosti reforme pravosuđa samo ova dva zakona kojima se spaja doista mali broj sudova ne prestaje revolucija u provedbi reforme pravosuđa. To nitko odgovorno ne može tvrditi i ja sa ove govornice to doista ne mogu reći. A ako ćemo ostati dalje na toj usporedbi, ako govorimo o velikoj stijeni koja se kotrlja ovo je možda mali kamenčić koji pomaže da se ta stijena dalje zakotrlja. Postavilo se pitanje odnosno nije postavilo pitanje, to je naše opredjeljenje reforma pravosuđa da. Svatko tko nešto provodi može si postaviti pitanje kako tome pristupiti i kojim prioritetima neke segmente reforme pravosuđa započeti. Ovdje je bila ocjena da bismo trebali sve u Hrvatskoj napraviti, u prvom redu dakle smanjiti broj neriješenih predmeta i duljinu trajanja postupaka pa onda pristupiti racionalizaciji naše pravosudne mreže. Uz dužno poštovanje argumentima jer uvijek u raspravi možemo imati ovakve i onakve argumente, u provedbi reforme pravosuđa zapravo nam se sve više pokazuje da bi bilo bolje kada bismo buduću optimalnu sliku našeg pravosudnog sustava imali već uređeniju da bi provedba reforme pravosuđa bila u konačnici lakša. Ja to govorim zbog toga što broj sudova u konačnici određuje broj sudaca a broj sudaca ovisi u prvom redu o prilivu predmeta s obzirom na broj stanovnika na određenom području koji se onda reflektira na okvirna mjerila za rad sudaca. I kad ovdje govorimo o broju sudaca i ovdje je bilo prijedloga da se poveća broj, da se imenuju novi suci. Uvažene dame i gospodo zastupnici, u ime Vlade Republike Hrvatske moram reći da u sklopu provedbe reforme pravosuđa čini mi se da naš odgovor ne leži u imenovanju novih sudaca dakako kad je to nužno i kad je doista manji broj. Međutim, nama se analiza rada u sklopu ukupne reforme koju provodimo pokazuje zapravo takvom da u Hrvatskoj ukupan broj imamo dovoljan broj sudaca, pa čak uzimajući ovaj broj neriješenih brojeva koji doista kad kažemo usprkos velikom napretku koji smo napravili, smanjili smo broj sa milijun i 600 neriješenih predmeta na milijun predmeta. On ipak i građani opravdano prigovaraju. Taj broj predmeta i sadašnji broj otprilike tisuću 935 predmeta mogao bi riješiti ali mi govorimo o situaciji kada nama rasprave sudaca u sudovima za koje su imenovani nije dobar, tako da o ukupnoj slici sudova i broja sudaca, dakle sudaca koji su na tim sudovima mi imamo veliku disproporciju, veliku razliku gdje neki sudovi ne mogu uopće s obzirom na veliki priliv predmeta tome odoliti, odoliti tom prilivu predmeta i rješavati ih s postojećim brojem. A s druge strane, u relativno maloj udaljenosti od svega dvadeset, trideset kilometara imamo sud koji ima tri suca i to prema okvirnim mjerilima više. I to kad smo se već dotakli okvirnih mjerila okvirna mjerila sada kakva jesu prije usvajanja nama ne daje odgovor na pitanje kada sudac je riješio čak dakle normu prema okvirnim mjerilima kakve je on spise, kakve je predmeta rješavao. Tu se onda posebno iskazuju recimo svi parnični predmeti i oni jednostavniji a da ne govorimo o tome na koji je on to način riješio i da li je riješio meritorno presudom ili je riješio na drugi način na primjer presudom zbog izostanka odluke itd. Ja to govorim zbog toga što smo mi sa ove govornice kada govorimo o nekim drugim reformskim zahvatima opravdano često puta naglašavajući neovisnost sudbene vlasti i neovisnost i samostalnost sudaca pozivali i na odgovornost. Odgovornost se u prvom redu odnosi ne na suđenje dakako nego na rezultate rada sudaca koji se dakako moraju promišljati na ovaj način. I zato u ukupnosti svega ovoga racionalizacija ima svoje ukupno i veliko opravdanje i razlog da se omogući zapravo primjereniji i ravnomjerniji raspored opterećenja sudaca prema nadležnosti suda koju pokrivaju. Imali smo pojedinih mjera koje su trebale doprinijeti tome, o tome je govoreno i tijekom rasprave o ovom prijedlogu zakona kao upućivanje predmeta sa više opterećenih sudova na manje. To je isto jedna mjera koja je dobro došla ali ona ne može sustavno riješiti naše potrebe, niti to možemo riješiti sustavno i trajno tako što ćemo suce sa pojedinih sudova premjestiti sa opterećenih sudova na manje opterećene sudove. To smo izmjenama zakona, samo podsjećam, nedavnim izmjenama Zakona o sudovima propisali da se može učiniti do 50 kilometara udaljenosti bez pristanka suca, pa je to bilo nešto što je izazvalo rasprave. Tako da uvažene dame i gospodo zastupnici bojim se odnosno naše je mišljenje da jednostavno odgovor nije imenovanje novih sudaca. To recimo pokazuje i primjer baš često spominjanoga suda prijedloga zapravo da se Općinski sud u Rovinju spoji na Općinski sud u Poreču jer recimo Općinski sud u Rovinju zapravo ima četiri suca a priljev predmeta mu je dostatan za tri rada suca i to priljev predmeta prema …/Govornik se ne razumije./… okvirnim mjerilima bez ove strukturne analize vrste predmeta koje rješavaju. Istina, taj sud bilježi pomak. Ali hoću reći, mi kada tražimo i kada govorimo o racionalizaciji moramo doista i to je doista dobar argument uvažiti i sve ove segmente o kojima govorimo. Dakle, kada govorimo o objektivnim mjerilima odnosno kriterijima koje ćemo provoditi prilikom spajanja sudaca oni doista moraju biti objektivni i moraju se dobro obrazložiti. Zašto? To je pitanje koje se često puta spominjati u javnosti, spominjano je više puta ovdje i uvijek će biti pitanje zašto baš ovaj sud a mi vodimo računa uvažavajući možda neke, dakako neke specifičnosti upravo o broju stanovništva, priljevu predmeta, okvirnim mjerilima i udaljenosti geografskoj uvažavajući specifičnosti. Ali ti dodatni kriteriji su razrađeni i oni su oni su prisutni, o njima se vodi računa. Oni vode računa o ukupnom broju predmeta, o ukupnom broju riješenih predmeta, o strukturi tih riješenih predmeta, o načinu na koji se predmeti rješavaju, o očekivanom prilivu predmeta. Dakle, to su svi segmenti koji su se uzeli u obzir i morat će se uzimati u obzir prilikom buduće racionalizacije Zato naglašavam i govorim da ovaj primjer i samo spajanje ovih pet sudova vidimo koliko je rasprave izazvalo nama nalažu potrebu da postepeno idemo i drukčije, i tako da nije točno da se neće ništa dogoditi, da će se samo promijeniti ploča. da sudovi koji jednostavno su pokazali da ne mogu funkcionirani s obzirom na mali broj stanovnika, na mali priliv predmeta, na doista geografsku nerazvijenost nemaju svoje opravdanje Dakako, svi smo vezani za sudove. Sudovi su već sam rekla dokaz, i to je ovdje puno puta rečeno, dokaz prisutnosti i države i određenoga urbanoga dostignuća i svega Međutim i postojanje sudova mora, to nam se neće svidjeti biti gospodarski opravdano. Dakle postojanje sudova mora pratiti i broj stanovništva i gospodarske subjekte koji su tamo prisutni. Dakle postojanje doista potrebe da tamo sud djeluje i da se može objektivnim mjerilima obrazlagati njegovo postojanje. Stoga polazeći od tih mjerila ovaj zakon i u ovom ograničenom opsegu doista ne predstavlja bilo kakvu političku provokaciju. Niti je protiv zdravoga razuma. Uvažavajući sve argumente za i protiv on je rađen na logici brojki koje pokazuju da doista neke sudove treba ukinuti. Ja ću to pokušati pokazati na ovome

i to je prema okvirnim mjerilima dovoljno za rad jednog suca. 270 predmeta su okvirna mjerila a na sudu rade dva suca. Udaljenost ovoga suda od suda u Klanjcu je 22 kilometra. Dakle to je, koji je izuzetno opterećen sud od 6 sudaca te će se zapravo omogućiti da se sada ravnomjernije riješe predmeti u Zaboku da se otkloni njegov zaostatak u radu i neažurnost s druge strane smatramo da se doista neće s obzirom na malu udaljenost i na broj predmeta ugroziti pravo na pristup sudu građanima koji žive na općini, u općini, Općinskom sudu Klanjec. Drugi primjer je Općinski sud Čazma na Općinski sud Bjelovar. Uvažena zastupnica Lalić je govorila da li je to kazna tome sudu? Ja to ne bih tako gledala i to doista ozbiljno mislim. To se prije može reći da je zapravo prepoznavanje kvalitete rada tamo sudaca i njihove ažurnosti. Jer Općinski sud u Čazmi ima u ovom trenutku 251 neriješeni predmet. On je riješio veliki broj predmeta ali u strukturi predmeta on ima 1300 ovršnih predmeta. Parnica je negdje oko 250, 300. On ima prema okvirnim mjerilima, potrebno je dvoje sudaca a zaposleno je troje sudaca. S druge strane imamo Općinski sud u Bjelovaru udaljen samo 18 kilometara koji je suočen sa velikim prijemom predmeta i velikim brojem neriješenih predmeta tako da puno razloga upućuje na to da se ta dva suda spoje. Ili primjer recimo Općinskog suda u Donjem Lapcu na Općinski sud Korenica. Nažalost Općinski sud u Donjem Lapcu nema zaposlenog niti jednog suca, a za predmet, za izvršavanje tih predmeta dolazi sudac iz Općinskog suda u Korenici. Jest da je udaljenost 40 kilometara ali je činjenica je također da taj sud ima ukupno 220 predmeta godišnje. On nema normu niti za jednog suca. I doista uz dužno uvažavanje potrebu za oživljavanje te sredine. Ipak sudovi nisu ti koji trebaju oživjeti oživjeti sredinu. Sud mora slijediti logiku napretka te sredine i zapošljavanje gospodarskoga uspona tih krajeva. Ili recimo Općinski sud u Čabru na Općinski sud Delnice, Općinski sud u Čabru isto nema niti, nema suca. Predsjednica suda iz Delnica dolazi tamo rješavati predmete. Ovaj primjer možda pokazuje i stvara dojam da su se samo spajali sudovi gdje nema sudaca. I to je djelomice bio razlog. Da početak racionalizacije reforme u ovom segmentu bude što bezbolniji. S druge strane rasprava pokazuje da tamo gdje imamo veći broj sudaca, dakle gdje je veća sredina sama po sebi kao što je primjer Općinskog suda u Rovinju … /Govornica se ne razumije./ … Općinskog suda u Poreču će uvijek izazivati veće tenzije i veće napetosti zato što je i veći broj predmeta i veći broj sudaca prisutan. Inače samo jedna digresija, kad sam se dotakla Općinskog suda u Rovinju i Općinskog suda u Poreču samo samo spajanje tih sudova ako do njega dođe ne znači da će se na spojenom sudu ukinuti dvojezičnost. Dvojezičnost naravno slijedi taj sud u kome, u koji se spaja postojeći sud. na temelju svega što sam sad iznijela nisu razlozi zašto se predlaže ova racionalizacija i kažem i zašto počinjemo s ovim smanjivanjem broja sudova u ovom … /Govornica se ne razumije./ … zakona tim što nam to Europa zahtijeva. Točno je da je to jedan od uvjeta za pristup. razlozi zapravo bolje učinkovitosti rada sudaca na sudovima dakle razlozi koji pokazuju da mi nemamo usprkos ovako velikom broju sudova efikasan sustav nalažu nam nešto učiniti. Jedan od segmenata kojim to možemo postići je iracionalizacija. I mi nekritički ne podliježemo raznim ekspertima koji dolazi projektima. To smo pokazali primjerom kad jesmo možda i pogriješili što smo išli spajati prekršajne sudove i općinske sudove ali zato smo išli s pilotima kako ne bismo olako neke sugestije prihvatili za koje smo smatrali i za koje nam se činilo da u našim uvjetima ne predstavljaju optimalno rješenje. I zato s ovom dužnom oprezu i pažnjom započinjemo postupak racionalizacije spajanjem ovih postojećih

računaju i broj sudaca po broju stanovnika već po broju predmeta. I zaista je čudno što se mi uspoređujemo sa zemljama slične veličine i broja stanovnika koliko ima i broj sudova. Nitko ne govori koliko mi imamo broja predmeta. Pa neće predmeti nastati ako spojimo sudove i ako izbrišemo, ukinemo sudove. Ostat će predmeti. Ne možemo ih uništiti ako ih se ne riješi. Ali je točno što kaže gospođa tajnica da se neće promijeniti samo tabla. Istina je promijenit će se i pečat. A znamo kako je 1945. velika glad bila pa je Narodni odbor Gornja Brela tražio u Oblasni odbor predmet … /Govornica se ne razumije./ … pečat. A ovdje evo, i tražio se pečat zbog tih razloga. Ovdje se traži pečat zaista zbog

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege zastupnici i državna tajnice i kolegica iz Vlade. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova za današnje vrijeme je potpuno neprihvatljiv. Danas ovdje govorim kao zastupnik u Hrvatskom saboru i član Zajednice Talijana. Nismo više i nadam se da nećemo se vraćati u pedesete i šezdesete godine prošlog stoljeća kada su ukidane škole na talijanskom jeziku što se desilo i u Labinu, gradu odakle i dolazim. Naime Talijani su u Istri autohtoni narod. Oni su u Istri oduvijek. I tradicija talijanskog jezika u Istri mora se nastaviti i zbog toga Općinski sud u Rovinju uz sud iz Buja mora ostati dvojezični sud u kojima se ravnopravno primjenjuje uz hrvatski jezik i talijanski jezik i tako mora ostati. I kako je rekao zastupnik Furio Radin zbog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Italije i zbog ustavnih obveza prema Talijanskoj nacionalnoj manjini ali i zbog života u Istri. ovom prijedlogu govori se o strategiji reforme pravosuđa u okviru CARDS projekta. Poštovana državna tajnice, ovo nije strategija reforme reforme pravosuđa. Strategija reforme pravosuđa biti će onda kada se učinkovito bude išlo rješavati neriješene predmete na sudove i to je ono suštinski o čemu mi danas moramo razgovarati, a ne o spajanjima sudova u ovom slučaju konkretno kad govorim između Rovinja i Poreča. Dakle, možemo govoriti i na način da sudovi koji imaju jednog suca ili dva suca nisu učinkoviti. Pitanje je da li su učinkoviti ili nisu. Ovisi u kojem se dijelu zemlje nalaze i na koji način su oni kao takvi državna institucija i što predstavljaju na tom terenu. Općinski sud u Rovinju ima najdužu tradiciju postojanja u Istri i to skoro 2 stoljeća. Povijesni prikaz početka razvoja sudbene vlasti u Istri potvrđuje da je rovinjski sud bio prvi gradski i zemaljski sud, tj. prvi sud u Istri. Kroz cijeli austrijski period Rovinj je bio najvažnija sudbena instanca u Istri, a godine 1869. u austrijskoj pokrajini Primorje jedini je Rovinj uz Trst kao neposredan grad carstva dobio spoj svoje specifičnosti i važnosti statut autonomnog grada sa posebnim statutom. Općinski sud u Rovinju je kao što sam rekao uz bujski Općinski sud jedini dvojezični sud u kojem se ravnopravno primjenjuje jezik Talijanske nacionalne manjine koja na tom području predstavlja autohtoni i bitan faktor. Općinski sud u Rovinju nadležan je i za područje općine Bale, Kanfanar i Žminj što zajedno sa Gradom Rovinjom obuhvaća više od 21000 stanovnika. Dakle, moramo govoriti i slažem se da treba govoriti o reformama i slažem se da treba govoriti o reformi pravosuđa. Međutim, strategiju reforme pravosuđa treba tražiti na rješenjima neriješenih sudskih predmeta i to je jedino točno i jedino na taj način pokazat ćemo se u Europskoj uniji kao Hrvatska koja može biti i članica Europske unije. Hvala lijepa poštovani kolega. Na redu je poštovani kolega Radoš. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Poštovani kolega Peruško. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Evo, samo nekoliko riječi. Prvi sam među zastupnicima ovdje koji bi bio za reformu pravosudnog sustava u Hrvatskoj jer je pravosuđe u Hrvatskoj rak rana hrvatskog društva, pa što god vi o tome mislili i koliko god mi o tome šutili. Percepcija u javnosti je takva i to sa potpunim pravom i opravdanom. Neefikasnost pravosudnog sustava, dugotrajnost postupka, zastare i sve ono što ide uz to. Uostalom ispitivanje javnog mnijenja govori i o korumpiranosti sudstva, nepovjerenje u smislu postojanja korupcije na prvom mjestu je sudstvo. na drugom mjestu zdravstvo, na trećem političke stranke itd. Prema tome, zadnji sam od onih koji bi se suprotstavljao bilo kakvoj mogućoj i sveobuhvatnoj i cjelovitoj reformi hrvatskog pravosudnog sustava. Uostalom, Hrvatska je zemlja sa najvećim brojem sudaca u Europi i sa najvećim brojem sudova. Po uposlenicima u pravosudnom sustavu smo pri vrhu, a istovremeno smo sa najvećim brojem neriješenih predmeta u Europi. Prema tome, jedan non sens koji se ničim ne da rastumačiti i opravdati. I ja bih bio za, svakako za cjelokupnu i sustavnu reformu pravosudnog sustava. Međutim, ovo što se nudi ovim prijedlogom zakona koji je pred nama danas da kao kao po hitnom postupku kao konačni prijedlog zakona ne nudi nikakvo rješenje u smislu reforme pravosudnog sustava u Hrvatskoj. Za koji dan imat ćemo na raspravi u ovoj sabornici i izvješće pučkog pravobranitelja koji kao ombudsman, kao predstavnik ovog Sabora govori zapravo o onim stvarima o kojim ombudsmani u Europi ne govore, nego prvenstveno ukazuje na probleme vezano za ostvarivanje prava građana ispred naših sudova. I sad kad pogledamo ovaj prijedlog i tu ću se obzirom da po meni ovo nije nikakva reforma osvrnut se samo na ovo o čemu su i kolege iz IDS-a prije mene govorili vezano za pripajanje Općinskog suda u Rovinju Općinskom sudu u Poreču. Nećemo ništa postići promjenom tabela. Nećemo zaista ništa postići promjenom tabela. Neću ponavljati sve povijesne i ostale okolnosti koje su utjecale na funkcioniranje suda u Rovinju, neću govoriti o 21000 stanovnika koje pokriva ovaj sud u Rovinju. Neću govoriti o tome da je to uz sud u Bujama jedini dvojezičan sud kad je u pitanju talijansko korištenje, korištenje talijanskog jezika. Sve nam je to poznato. Neću govoriti ni o principu u kojem se govori da jedan od niti vodilja u smislu racionalizacije mreže sudova je i prometna udaljenost, pa onda je dovoljno u Istri u Pazin postaviti jedan sud i ni jedno mjesto u Istri nije 50 km udaljeno od Pazina. Prema tome, po toj analogiji mogli bi ići na ukidanje svih sudova. Evo, pred ovom točkom bilo je na raspravi i Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi gdje se također predviđa da samo one sredine koje imaju preko 15% pripadnika određene nacionalnosti, a kada je u pitanju Istra, konkretno Talijanska narodnost, pa bez obzira ukoliko bude taj zakon i usvojen u trećem čitanju ovakav kakav je mi ćemo u Istri ja sam uvjeren snagom našeg uvjerenja uvijek za donačelnika ili dožupana birati pripadnika Talijanske narodnosti bez obzira obvezivao nas na to zakon ili ne jer je to jednostavno civilizacijsko dostignuće dostignuće tih krajeva iz kojeg dolazim i način našeg življenja. I da zaključim, mi smo zastupnici iz Istre podnijeli amandman na ovaj prijedlog zakona. Potpisali smo ga predstavnici različitih političkih opcija. Bilo bi mi neobično drago da su i zastupnici iz Istre koji dolaze iz HDZ-a potpisali, supotpisali taj prijedlog amandmana. Čujem da će možda biti i upućen prijedlog. I ukoliko bude usvojen ili nas grupe zastupnika ili bilo koga drugoga u smislu da ne dođe do pripajanja Općinskog suda u Rovinju i Općinskog suda u Poreču ja ću biti prezadovoljan i predlažem vam gospodo državna tajnice da dobro pogledate amandman kojega smo vam predložili i uputili u proceduru i da ga usvojite i da ne dođe do nove nepravde koja bi mogla imati i dalekosežne posljedice pa i međunarodne implikacije i da Općinski sud u Rovinju ostane sa svojim sjedištem, sa svojim djelokrugom i nadležnosti i da ne bude pripajan Općinskom sudu u Poreču. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama. Replika, poštovani kolega Antešić ima. Hvala lijepa. Evo, gospodine Peruško ja vam replicirao u smislu sljedećem. Naime, ovaj Konačni prijedlog zakona nosi datum ili kako bi uvažena kolegica Zdenka rekla nadnevak 13. travnja 2007. godine. I već u članku 1. na stranici broj 5. koji govori o Primorsko-goranskoj županiji, pa pod stavkom ne znam koji, ali uglavnom Općinski sud u Rabu, dakle sjedište koje govori Općinski sud u Rabu je za područje Grada Raba. U međuvremenu, dakle prije godinu dana je osnovana nova jedinica lokalne samouprave na otoku Rabu, a to je Lopar, Općina Lopar. Znači po ovom prijedlogu koliko je ovo, koliko i usuglašen zakonski prijedlog sa drugim zakonima koje je donio ovaj Sabor vidi se i po tome što je uopće jedna cijela općina izostala dakle iz ovoga Konačnog prijedloga zakona. U tom smislu ja sam dao amandman pa vas molim da to uvažite. A slijedom ovoga pretpostavljam da se radi, da se je ista stvar dogodila i sa drugim općinama i gradovima koji su osnovani odlukom od prošle godine, srpnja. Odgovor na repliku, kolega Peruško? Neće. Onda još jedna replika, kolega Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa da, kolega Peruško je točno rekao. Ovo nije reforma pravosuđa. Reforma pravosuđa krenuti će tek onda kad se krene u učinkovitije rješavanje neriješenih problema, odnosno predmeta, a ne kako je između ostalog predloženo spajanje Općinskog suda u Rovinju u onaj u Poreču. E sad sam na redu ja, a pošto me nema tko zamijeniti, a ne smijem govoriti sa predsjedavajućeg mjesta onda moram odustati od rasprave. Pa je na redu u ime kluba HDZ-a, poštovani kolega Bošnjaković, 5 minuta. Nema ga. Hoće li možda netko drugi govoriti 5 minuta u ime kluba? I to ide u koš. I molimo završnu riječ poštovane kolegice državna tajnice Snježana Bagić. Izvolite. Apsolutno je prijateljstvo i povjerenje na licu mjesta, s tim da fali prijava. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici kad govorimo o reformama činimo da bi se stvari promijenili. Ovdje je rečeno, dozvolite mi se na to osvrnuti jer obično kad govorimo o temama pravosuđa malo idemo izvan okvira onoga o čemu raspravljamo, recimo sada izmjena Zakona o sjedištima, područjima i sjedištima sudova. Rečeno je da je pravosuđe rak rana ovog društva. Kako god da mi nismo zadovoljni stanjem u pravosuđu i treba ga mijenjati osobno smatram da je to prejaka riječ. A zašto zapravo mi smatramo, odnosno možemo neki reći ocjenu da je to rak rana? Zato što se čini se, to je moje osobno promišljanje, sve promjene koje se u društvu događaju slijevaju pravosuđe. Sve ovo što se događa u zadnjih 15 godina u našem društvu svi u konačnici ako nismo nečim zadovoljni i često puta ovdje čujemo ocjenu a neka to istraži Državno odvjetništvo, neka sud donese odluku. U toj situaciji, u velikim promjenama koje su se u društvu dogodile, ni sudovi možda sa boljim položajem, odnosno sa manjim društvenim promjenama, sa manjim zakonskim promjenama ne bi lako udovoljiti tim zahtjevima, s jedne strane. I s druge strane velikim očekivanjima. Jer mi svi očekujemo da sud donese odluku. Pa onda naravno nekad, odnosno često puta nismo ni zadovoljni odlukama suda. To je dakako jest osnovano zato što imamo dvije stranke pa zato jer jesu na sudu. Ali mislim da naši sudovi unatoč poteškoćama dobro rade i suci uglavnom dobro rade. Mi moramo njima omogućiti sredstva kojima ćemo omogućiti da bolje rade. I to se čini, barem djelomice i ovim zakonom, odnosno mi stvaramo sustav, stvaramo mrežu sudova koja će omogućiti da suci mogu kvalitetnije raditi, da raspored predmeta, opterećenje predmeta među njima bude ravnomjernije, a to u konačnici će značiti i brže rješavanje predmeta. Jer tada ćemo imati već broj sudaca bez imenovanja novih za rješavanje ovih sada neriješenih predmeta. To će onda nadamo se, unatoč ovoj opravdanoj bojazni da se u tradicijskom smislu mijenjamo sliku, doprinijeti boljoj percepciji. Percepcija je riječ koja se često puta koristi, pa usuđujem se reći i zlorabi. Ali percepcija je nešto ako se često ponavlja, ako je prisutna moramo uzeti kao gotovu činjenicu. Mi se često koji smo izvršna vlast u Ministarstvu pravosuđa čak, neću reći sukobljavamo, ali imamo razna mišljenja i suci kažu pa to je percepcija, dajte mi jedan dokaz. Mi kažemo da, ali će imati takvu percepciju to je nešto što je gotova skoro činjenica s kojom se moramo suočavati. I na tragu toga percepcije se stvaraju na temelju javnog mijenja onoga što piše u tisku. Mi je žao, meni je drago zapravo što imam prigodu govoreći o ovoj temi malo skrenuti ako mi dopustite reći da je provedeno jedno istraživanje koje nažalost nije doživjelo takvu pažnju javnosti naših medija gdje je jedna neovisna agencija radila anketu onih koji dolaze na sud, stranaka i vještaka, odvjetnika itd. gdje je opće mišljenje bilo o kvaliteti rada suda i sudaca otprilike 3, Građani su 80% znali zašto su tamo. Bili su, do kašnjenja je bilo otprilike recimo do rasprave 5 minuta najviše bi, bili su rijetki slučajevi da je nešto više, i oni su dali izuzetno dobre ocjene, što je nama bilo jako drago za vidjeti onome kako se prema njima odnose suci i sudačko osoblje. To je, to vam je poticaj da nastavite dalje. Ono doduše što su oni jako loše ocijenili to je infrastruktura. Dakle stanje zgrada i opreme. I sada mi se moramo zapitati, i to je dakako opravdano. Mi se svake godine kada se donosi proračun između ostalih borimo da dobijemo što više novaca za izgradnju sudova, zastupnici za svoje sredine dakako logično, dakako logično, lobiraju i traže više novaca. Mi se moramo zapitati da li bi svima nama u konačnici dugoročno gledajući bolje da imamo manji broj sudova gdje ćemo imati primjerene sudske zgrade i opremu koja će odgovarati potrebama. To dakako ako je na manjem prostoru, manjem broju onda ekonomski manje košta u konačnici dugoročno gledajući, a bit će isplativije i kvalitetnije za sve one koji koriste sudove, odnosno dolaze na sud tražeći Samo ukidanje sudova ne znači da ćemo u nekoj maloj sredini koja je imala sud, ukinuti pravnu pomoć i pravosudnu pomoć jer tamo se može uvesti, uvest će sudbeni dan gdje će suci dolaziti i gdje će tamo određene predmete rješavati u za to određene dane. Zato dame i gospodo zastupnici uvažavajući sve primjedbe koje su danas rečene i prihvaćajući kritiku za možda neke dijelove koji po vašoj ocjeni nisu dovoljno osmišljeni, a ova rasprava pokazuje kako će biti teško provesti ovu promjenu sudačke mreže u budućnosti, u ime Vlade Republike Hrvatske ponovo ističem da je ovo samo početak nečega što je neminovan proces. On jest bolan, on kida naše veze sa tradicijom, ali on je dobar za budućnost onih za koje se mi zalažemo a to su građani koji dolaze na sud tražeći pravorijek. Mi se moramo upitati može li jedan sudac koji sudi u maloj sredini biti tako stručan bez obzira što su suci, educirane osobe da može rješavati sve moguće spise. Mi tražimo kvalitetu, tražimo specijalizaciju sudaca to ne možemo provesti na malom broju sudaca. I konačno, a ne najmanje važno, u pogledu primjedbi da kada … /Ne razumije se./ … dopunom ovoga zakona zbog i mogućega šlamperaja nismo uvažili promjene koje su se u pogledu i i naziva općina dogodile u međuvremenu. Ovaj zakon je iz 94. godine i njime su bile obuhvaćene samo ove promjene nadležnosti ovih općina i gradova koji se koji se odnose na spajanje sudova iz ovoga prijedloga zakona. Ako smo usprkos tome sada u ovom tekstu propustili napraviti neke, unijeti promjene koje jesu u ovom tekstu zakona, Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj se doista zbog tog propusta ispričava, ali ćemo to ispraviti i dakako kroz vaše amandmane kako bi u ovom dijelu koji je obuhvaćen promjenama on odgovarao i promjenama Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi. Zahvaljujem. lijepo. Možda će ti amandmani biti presudni da dobiju kvalificiranu većinu da prođe da ne ide u treće čitanje. Kolegica Ingrid Antičević Marinović ima ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid slivaju na pravosuđe. To nije posljedica opterećenosti pravosuđa nego upravo nesređeni društveni odnosi a ne promjene u društvu i jednako tako kao što kažete da je ovo dobar ali bolan zahvat. Bolan je, ali dobar nije. Jer u ovom trenutku ukidati sudove kada oni mogu preuzeti predmete drugih opterećenijih sudova jednako je logično kao upaliti hlađenje za vrijeme zime. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravak netočnog navoda, poštovani kolega Poropat. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa eto gospođa državna tajnica između ostalog rekla je da je ovakav prijedlog da je dobar za građane. Gospođo državna tajnice ja ću vam reći što kažu građani u Rovinju. Traži se da Vlada Republike Hrvatske bezuvjetno preinači Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova na način da Općinski sud u Rovinju nastavi rad u dosadašnjem sjedištu obuhvaćajući područje Vale, Kanfanar, Žminj te grad Rovinj. na ovaj način nije dobar prijedlog za građane grada Rovinja. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa na ispravcima netočnih navoda. Poštovane kolegice i kolege zaključujem raspravu o ove dvije točke. Naravno sada prekidamo sjednicu, sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o prekršajima, a nakon toga po predviđenom planu ostale točke dnevnoga reda. Hvala vam lijepa. Želim vam